IDS-a podržat će ovaj prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu, dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2007. godine. Materijal je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za Europske integracije i pravosuđe, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, Kolinda Grabar Kitarović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministrice. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Republika Hrvatska odlično napreduje prema punopravnom članstvu Nakon povijesnog otvaranja pregovora 3. listopada 2005. godine u Luxemburgu iza nas je već gotovo godina i pol dana procesa pristupnih pregovora, godina i pol bliže ostvarenju jednog od najvažnijih nacionalnih ciljeva. I ovdje bih željela istaknuti da je za Vladu Republike Hrvatske osnovna misao vodilja pregovora kakvoća dogovorenog sa aspekta zaštite najvažnijih nacionalnih interesa, a ne isključivo njihova brzina. Bit je procesa u pripremi toga procesa, u pripremi za djelovanje u uvjetima punopravnog članstva kako državnih institucija tako i gospodarstva te svih segmenata društva. Rekla bih da trenutni kontekst proces pristupanja Europskoj uniji određuju sljedeće sastavnice. Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ispunjavanja uvjeta za članstvo, pregovora i provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jačanje administrativne i pravosudne sposobnosti za učinkovitu provedbu pravne stečevine Europske unije, ostvarivanje maksimalne učinkovitosti u korištenju predpristupnih fondova te provedba komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pristupanju Europskoj uniji. Ključni mehanizam za koordinaciju svih reformi koje se poduzimaju jest upravo dokument koji je danas pred vama, Nacionalni program za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Sigurno primjećujete da je naziv dokumenta izmijenjen naglašavajući uznapredovalu fazu odnosa Hrvatske i Europske unije te procesa pregovora. MPPU 2007. već je peti takav dokument u nizu pripreme kojeg su započele još u rujnu 2006. godine. Nakon usvajanja od strane Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. siječnja ove godine, Nacionalni program upućen je u Hrvatski sabor kako bi zastupnicima bila pružena informacija o svim konkretnim aktivnostima koje proizlaze iz procesa pristupanja Europskoj uniji. Kao i dosadašnjih godina predlažemo Hrvatskome saboru usvajanje dodatka A Nacionalnog programa, koji sadrži popis svih zakona kojima će se u 2007. godini usklađivati hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Željela bih naglasiti da je nacionalni program izrađen na temelju drugog izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji te još uvijek aktualnog pristupnog partnerstva iz veljače 2006. godine čiju reviziju očekujemo krajem ove godine. Uz to, u programu su sadržani kratkoročni i srednjoročni zadaci temeljeni na ocjenama Europske komisije iz Izvješća o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji kao i obveze koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Želim naglasiti jednu bitnu okolnost. Naime, temeljem izvješća o rezultatima analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva tzv. screeninga koje Europska komisija izrađuje za svako pojedino poglavlje a koje još očekujemo za značajna poglavlja pregovora te temeljem rezultata pristupnih pregovora predviđamo pristupiti reviziji nacionalnog programa. Realno je za očekivati i takve poruke smo dobili od njemačkog predsjedanja, da će do travnja 2007. Hrvatska zaprimiti sva izvješća o rezultatima analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva. Sukladno njihovim rezultatima kao i do tada usvojenim pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske, predviđamo kako ćemo niz poglavlja Nacionalnog programa revidirati tijekom svibnja ove godine, o čemu ćemo izvijestiti Hrvatski sabor. Ne isključuje mogućnost da će tijekom revizije doći do promjene ukupnog broja zakona koji se moraju donijeti tijekom 2007. godine bilo njihova smanjivanja ili povećanja. Želim naglasiti još jedan moment u zajedničkom ispunjavanju obveza proizašlih iz procesa pregovora. U izbornoj smo godini. Tijekom četvrtog kvartala 2007. godine planirano je održavanje redovnih parlamentarnih izbora. Ukazujem na to kako predmetna okolnost objektivno utječe na vremenski raspon mogućnosti usvajanja zakonskih akata u tekućoj godini što je imalo izravni utjecaj na određivanje zakonodavnih prioriteta po pojedinim poglavljima, a koji su sadržani u ovom planu. U određivanju prioriteta prednost je dana ispunjavanju obveza preuzetih u sklopu procesa pregovora, odnosno obveza koje proizlaze iz dovršenih izvješća o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva, te izrađenih pregovaračkih stajališta o čemu se redovito izvješćuje Nacionalni odbor za praćenje procesa pregovora. Time se potvrđuje vjerodostojnost Republike Hrvatske kao države kandidatkinje odlučne da pravovremeno ispunjava sve preuzete obveze i izbjegava situacija da Europska komisija ustanovi negativan učinak po pojedinim poglavljima pregovora u slučaju da se pokaže neostvarivost ispunjavanja preuzetih obveza u 4. kvartalu 2007. godine. Dopustite mi da ukratko predstavim strukturu dokumenta. Nacionalni program temelji se kao i svake godine na kriterijima za članstvo u Europskoj uniji. Sve navedene planirane aktivnosti ne samo zakonodavnog karaktera, predstavljaju daljnji nastavak aktivnosti provedenih tijekom protekle godine. Novost u strukturi programa je što ove godine uz pregled zakonodavnih, sadrži i sažeti tabelarni pregled svih provedbenih mjera za 2007. godinu od kojih je gotovo polovica izravni rezultat procesa pregovora. Riječ je o čitavom nizu pratećih mjera koje podržavaju ili obveze preuzete pregovorima ili tekuće reformske procese. U odnosu na prošlogodišnji, ovogodišnji program MPPU 2007. ne sadrži posebno poglavlje jačanja administrativnih kriterija već smo u poglavlju 3. izradili portfelj svakog poglavlja pregovora s pripadajućim zakonodavnim mjerama i sve uz njih povezane provedbene aktivnosti. Time smo vjerujem dobili bolji uvid u to što će se, ali i kako provesti. U tekućoj godini predviđamo usvajanje 55 zakona i 228 podzakonskih propisa, te oko 170 provedbenih mjera. Vidljivo je kako će se usklađivanje zakonodavstva intenzivno nastaviti u 2007. godini, posebice u kontekstu pregovora o stupanju u članstvo Polazeći od onoga što sam uvodno napomenula, kvartalno smo rasporedili obveze na sljedeći način: Prvo, u prvom kvartalu predviđamo usvajanje 17 zakonskih prijedloga. U drugom kvartalu predviđamo usvajanje daljnjih 28. A u trećem kvartalu preostaje usvajanje 10 zakonskih prijedloga. Zaključno ali ne manje bitno ostaje pitanje osiguranja financijskih sredstava za potrebe provedbe svih predviđenih aktivnosti ovim programom. Proračunska sredstva za 2007. godinu usklađena su s državnim proračunom Republike Hrvatske za 2007. i i projekcijama za 2008. i 2009. godinu. Tako su predviđena izdvajanja za potrebe eurointegracijskih aktivnosti u iznosu od 1,9 milijardi kuna za 2007. godinu. Komplementarnost s vlastitim proračunskim sredstvima prikazali smo i planirana sredstva strane pomoći. Dodatak B tako daje i sustavni pregled tekuće i planirane strane tehničke pomoći, projekata i programa ulaganja u Republiku Hrvatsku koji podupiru provedbu Nacionalnog programa za pristupanje Europskoj uniji. Sredstva strane pomoći uključuju programe i pomoći i suradnje s Europskom unijom, druge multilateralne izvore pomoći, bilateralne programe pomoći koju prima Republika Hrvatska te zajmove međunarodnih financijskih institucija, kao što su pomoći, donacije, zajmovi i Dame i gospodo zastupnici, predstavivši novi Nacionalni program za tekuću godinu, ocjenjujem kako on odražava spremnost Republike Hrvatske da putem provedbe konkretnih mjera ostvari kratkoročne i srednjoročne prioritete u procesu približavanja Europskoj uniji te predstavlja vrlo značajan korak ka ostvarenju strateškog cilja punopravnog članstva u Europskoj uniji. Da bi se postigao taj cilj važno je dalje uložiti sve napore u ispunjavanje prioriteta iz pristupnog partnerstva, političkih i ekonomskih kriterija, obveza koje proizlaze iz članstva. Posebnu pozornost moramo posvetiti ispunjavanju obveza preuzetih u sklopu procesa pregovora i u daljnje usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te na snažan razvoj institucija koje će biti zadužene za njegovu primjenu i provedbu. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici! Predlažem da Sabor usvoji dodatak A Nacionalnom programu koji sadrži pregled zakonodavnih mjera za tekuću 2007. godinu, te zahvaljujem na vašoj pozornosti. Hvala. Odbor za europske integracije? Predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Neven Mimica. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo ministrice, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Odbor za europske integracije na svojoj jučerašnjoj 45. sjednici raspravio je Prijedlog plana usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i u raspravi koja je vođena podržan je taj prijedlog. prijedlog. Podržan je jednoglasno od svih članova, nazočnih članica i članova Odbora. U samoj raspravi istaknuto je da je Nacionalni program kao ukupan, cjeloviti dokument metodološki unaprijeđen, da je vrlo pregledan i da omogućava sagledavanja posla, reformskoga posla koji je i pred Saborom i pred Vladom u narednoj, u praktički ovoj tekućoj godini. Također, u raspravi na Odboru izražena je odnosno plan usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva do kraja realizira u ovoj godini. Da ne bude zaostataka kakvi su bili bilježeni u prethodnim godinama, jer ovog puta, u ovoj godini je taj plan, izvršavanje toga plana izravno vezano s dinamikom pregovora. Također, Odbor očekuje i reviziju nakon što završi ukupan proces screeninga odnosno nakon što završi se analiza stanja hrvatskoga zakonodavstva što će omogućiti da Hrvatski sabor dobije potpunu sliku potrebnog usklađivanja zakonodavstva u narednim godinama a ne samo u 2007. godini. Evo, ukratko Odbor podupire i predlaže Hrvatskom saboru usvajanje Plana usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, poštovani zastupnik Neven Mimica. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice, uvažena pomoćnici ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatski sabor po peti puta ima mogućnost upoznati se s ukupnim sadržajem potrebnih prilagodbi za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji opisanim u Godišnjem nacionalnom programu. Ovoga puta taj program dolazi pred nas pod novim nazivom. Nacionalni program pristupanja umjesto dosadašnjeg termina pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji. Pozdravljamo činjenicu da je Vlada konačno spoznala pravu prirodu procesa koji se odvija s Europskom unijom, pa sada napokon potvrđuje da se Hrvatska nalazi u procesu pristupanja a ne tek pridruživanja Europskoj uniji, budući da je Hrvatska pridružena članica Europske unije još od 2001. godine, kada je i potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Početak pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji postavio je i nove zahtjeve i izazove u pogledu planiranja zakonodavne ali i ukupne reformske prilagodbe europskim kriterijima. Sam Nacionalni program dobro, sadržajno i pregledno opisuje stanje u pojedinim područjima prilagodbi i navodi potrebne i planirane reformske poteze kojima ćemo obavljati daljnje prilagodbe. Zbog toga je i moguće lako doći do zaključka da je pred Vladom i svim institucijama još veliki dio reformskoga posla. Nažalost, tri godine mandata Vlade nisu bile dovoljne za bitan reformski pomak pa inventura stanja pokazuje da je veći dio posla tek pred nama. Stoga se može reći da su tri prethodne godine, izgubljene godine za reformski proces u Hrvatskoj. To izravno potvrđuje i sama Vlada u svojoj komunikacijskoj strategiji, gdje je po prvi puta u jednom službenom dokumentu navela da će se spremnost Hrvatske za članstvo ostvariti u 2009. godini, a ne u 2007. kako je to planirala prethodna Vlada. Ta odgoda roka za dovršetak unutarnjih reformi očekivana je posljedica činjenice da ova Vlada već tri godine pokazuje izrazitu usporenost u predlaganju zakonodavnih reformi i njihovoj provedbi u praksi. Kao dokaz, dovoljno je pogledati odnos planiranih i donesenih europskih zakona. U 2004. godini, od 45 planiranih donesena su 32 zakona. U 2005. taj je odnos bio 44 prema 30, a u prošloj godini došli smo do još više poražavajućeg odmjera, od 59 planiranih a samo 24 donesena europska zakona. Dakle u tri godine od 148 planiranih doneseno je 86 zakona ili tek nešto više od polovine predviđenih planovima usklađivanja europskog zakonodavstva. Znam da će na ovu kritiku predstavnici Vlade i zastupnici saborske većine sada izaći s neuvjerljivim tvrdnjama da je važnija kvaliteta nego broj donesenih zakona. Neuvjerljivost međutim proizlazi iz činjenice da broj planiranih zakona nije bio nametnut nego ga je svake godine Vlada sama predlagala. Dakle ili je loše planirala ili je loše ostvarivala planirano. Ovoga puta u planu zakonodavnog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u 2007. godini zaista i jednostavno ne smije biti nikakve razlike između planiranoga i ostvarenoga. To zato jer planirano po prvi put proizlazi iz zajedničke analize zakonodavne usklađenosti koje su u pregovaračkome procesu izradile naša i europska strana. Zaostatak u donošenju planiranih zakona značit će zaostatak i usporavanje dinamike pregovora. Ulozi su ove godine daleko, daleko viši nego ikada ranije. U SDP-u podupiremo ovako utvrđen plan zakonodavnog usklađivanja s pravnim stečevinama Europske unije. Doduše ne mislimo da je pretjerano ambiciozan i sigurni smo da će po okončanju ukupne analize pravne usklađenosti u čemu europska biti potrebno izraditi reviziju ovog plana i nadopuniti ga novim zakonima. I to bez obzira što ćemo sve ovogodišnje dodatno planirane zakonodavne aktivnosti u Saboru zbog izbora morati dovršiti u 3 umjesto u 4 tromjesječja. Završetak ukupne analize usklađenosti našega zakonodavstva nakon obavljenog tzv. «screeninga» bit će prigoda da Vlada Saboru predoči i ukupan plan usklađivanja zakonodavstva za cijeli obujam toga posla do njegovog konačnog završetka. Više nije dovoljno da Sabor zna samo za godišnje segmente usklađivanja zakonodavstva. Planiranje na kapaljku je nadam se iza nas i sada moramo imati punu sliku očekivanja od saborske zakonodavne aktivnosti na europskome planu. Dakle očekujemo a prije ljetne stanke Vlada Saboru pošalje cjelokupni plan usklađivanja preostalog dijela zakonodavstva s navođenjem zakonskih projekata ali i godišnje dinamike toga usklađivanja u naredne dvije, tri godine što je i krajnji rok za dovršetak ovoga zahtjevnoga posla. Tek kada Sabor bude znao koliki, koliko još zakona treba donijeti za potpuno usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije moći ćemo reći je li Sabor u ovoj godini treba donijeti čak 55 zakona ili samo 55 europskih zakona? U ovoj raspravi o usklađivanju nacionalnoga zakonodavstva sa europskim potrebno je ukazati i na ne tako rijetku pojavu da se procedura hitnog donošenja europskih zakona koristi i za to da se lakše da tako kažem proguraju i neka zakonska rješenja koja nemaju uporište u pravnoj stečevini Europske unije nego se predlažu zbog unutarnjih potreba vladajućih. U tim se slučajevima oznaka P.Z.E. stavlja uglavnom zbog gotovo nevažnih usklađivanja sa europskom pravnom stečevinom, a onda se sadržajno puno važnija ali i puno problematičnija rješenja koja su dio tih internih potreba stavljaju pod europsku kapu. Tu praksu treba izbjegavati jednako kao i praksu da se neki nesumnjivo europski zakoni ne stavljaju u P.Z.E. proceduru. Neću propustiti ovu prigodu da ponovo ne naglasim već ranije iznašano uvjerenje SDP-a da će pristupni pregovori s Europskom unijom biti onoliko uspješni i kvalitetni koliko uspješne i kvalitetne budu prilagodbe, reforme i unutarnje pripreme za članstvo u uniji, a ne nikako obrnuto. Za SDP nije svejedno kakva će Hrvatska ući u Europsku uniju. Za nas kriterij uspjeha nije brzina nego kvaliteta ulaska Hrvatske u članstvo Unije. Zato je naš naglasak na dovršenju reformi, na unutarnjoj pripremi Hrvatske kako u Uniju ne bismo ušli nepripremljeni uz daleko veće gospodarske i društvene troškove od objektivno potrebnih. Plan prilagobe zakonodavstva i njegova stvarna provedba bitna je sastavnica toga nastojanja za ostvarenjem boljeg života u boljoj Hrvatskoj. SDP je danas jednako eurooptimističan kao što je bio i jučer i kao što će biti sutra. Kada kritiziramo i sumnjamo u reformski kapacitet Vlade ne izjašnjavamo se niti protiv Europe niti protiv saveza za Europu kako bi nam to neki htjeli podmetnuti. Ukazivanjem na Vladinu reformsku nesposobnost mi ustvari jačamo savez za europsku Hrvatsku koji je za nas važniji i potrebniji od saveza za Europu kakvim ga zamišlja HDZ. Važno je da Hrvatska uđe u Europsku uniju ali je još važnije da Europa uđe u Hrvatsku. U odnosu na sam Nacionalni program za pohvaliti je napredak koji se zamjećuje u predviđanju financijskog učinka odnosno troškova koje će provedba predviđenih novih zakona imati za državni proračun i državu u cjelini. Unaprijeđena metodologija u analizi financijskoga učinka novoga zakonodavstva pokazuje da će u naredne tri godine trošak zakonodavnih prilagodbi iznositi oko dvije milijarde kuna svake godine. Za punu i pravnu sliku troškova ali i koristi od priključenja Uniji pa i za potrebe nošenja sa europskim euroskepticizmom bilo bi dobro učiniti dodatni napor za utvrđivanje iskazivanje i one pozitivne strane, pozitivnih učinaka promjene zakonodavstva u svakom konkretnom slučaju jer njih nesumnjivo ima. I još jedna napomena. Osim izračuna financijsko-proračunskih učinaka novoga zakonodavstva bit će potrebno razviti i sposobnost i praksu izrade tzv. ukupnog regulatornog učinka novoga zakonodavstva. Europska komisija je u sklopu projekta bolje regulative upravo najavila da više neće predlagati niti donositi niti jedan propis za koji nije prethodno učinjena analiza regulatornoga učinka na mikro i makro razini gospodarstva i društva. Toliko o zahtjevnosti posla koji nas čeka u prilagodbama našeg zakonodavstva europskom. I završno, za SDP će postupak usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva sa europskim biti iznimno važno područje doprinosa Hrvatskoga sabora uspješnome ulasku Hrvatske u članstvo Europske unije. Držimo da se taj posao i u Saboru i u Nacionalnom odboru treba temeljiti na argumentiranom dijalogu političkih stranaka o najboljim rješenjima ne samo za pregovaračka pitanja nego prvenstveno za pitanja koja su samo naizgled europska a u svojoj suštini su doboko razvojna i reformska pitanja koja će određivati našu spremnost za članstvo ali i našu poziciju u budućem članstvu u Europskoj uniji. Sasvim je legitimno da o tim razvojnim pitanjima stranke imaju i nude svoju viziju i svoja rješenja bez obzira jesmo li u predizbornim, izbornim ili postizbornim godinama. Sažeto, SDP će podržati usvajanje plana usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u 2007. godini i pri tome očekuje da će Vlada prvo osigurati dosljednu i potpunu provedbu usvojenoga zakonodavnoga plana i tako omogućiti da zaostaci, mogući zaostaci ne usporavaju ili ugrožavaju dinamiku pristupnih pregovora sa Drugo, da će Vlada ubrzo donijeti reviziju zakonodavnog plana za 2007. godinu utemeljenu na završnoj analizi usklađenosti zakonodavstva od strane Europske unije te da će tada Saboru predložiti i cjeloviti plan usklađivanja zakonodavstva po dinamici u svim narednim godinama. I treće, da će unaprijediti i primijeniti metodologiju izrade regulatornog učinka novoga zakonodavstva koja će biti sastavnim dijelom obrazloženja svakoga novoga zakonskoga prijedloga. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovano gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice. Pa prvo što moram kazati u ime kluba HSP-a da nam je drago čuti da i SDP se priklonio našem stajalištu, a i ostali da vezano za pristupanje Europskoj uniji nije važna brzina nego je prije svega važna kvaliteta pregovora. To smo mi govorili i prije 4 godine, govorimo i danas i to nam je evo danas drago čuti. Jer dok su bili na vlasti govorili su sasvim drukčije. A nadam se da će i HDZ shvatiti istu tu situaciju da brzina nije važna nego je bitna kvaliteta. A zašto mi to govorimo u klubu Hrvatske stranke prava? Zbog toga što smatramo da danas kad govorimo o novom prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske unije trebamo otvoreno progovoriti o više važnih činjenica. Prvo je važna činjenica što se radilo i za bivše Vlade, a što se radi i za ove Vlade. Je li vi i dalje smatrate da su bukvalni prijevodi direktiva i smjernica usklađivanje pravnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Je li vi to i dalje smatrate? Hoćemo li mi u Hrvatskoj i dalje usklađivati hrvatsko zakonodavstvo sa pravnim stečevinama Europske unije ako ćemo dobivati bukvalne poluprijevode direktiva direktiva ili smjernica Europske unije? Znate li vi koliko je to pogubno za pravnu sigurnost odnosno pravnu nesigurnost? Svaki taj propis koji smo dobivali ide mahom po hitnome postupku, što smo i sami bili svjedoci. Imali smo slučajeva i u ovome sazivu Sabora da smo dobivali totalno bukvalne prijevode, čak da je nedostajalo stranica, to je bilo posebno bilo vidljivo iz resora ministra Kalmete. Dobivali smo zakonske prijedloge koji su nosili oznaku P.Z. govorilo se o pravnom, usklađivanju pravnih stečevina Europske unije odnosno hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije da je nedostajalo i 20-ak, 30-ak članaka. Znači ako mi tako budemo nastavili usklađivanje naših pravnih propisa dovest ćemo do totalne pravne nesigurnosti. Ali što je tu još bitno kazati? Bitno je kazati da svaki taj zakon koji mi sad eto zovemo europskim zakonom traži i donošenje određenog velikog broja desetaka i podzakonskih propisa. Da li mi te zakonske propise donosimo, znači, odnosno Vlada nadležni ministri? Ne donose. I što to znači za pravnu sigurnost i što to znači na ostvarivanje prava hrvatskih građana, što to znači na cjelokupno stanje pravne sigurnosti na načelo vladavine prava? Hoćemo li o tome progovoriti? U ovoj šumi propisa ovaj Hrvatski sabor će biti zapamćen po tome da proizvodi jedan zakonodavni stampedo. Uzmite samo činjenicu da smo do sada donijeli nešto oko 379 zakonskih propisa, što je bilo, od toga je 72% bilo po hitnome postupku. Ako se ovako nastaviti to više ne mogu pratiti niti odvjetnici, niti može pratiti državna uprava, niti mogu pratiti sami građani. Prema tome, to je jedan od velikih problema o kojem treba danas otvoreno progovoriti. Očito da Vlada nema ekipe, poglavito u nekim resorima, pravna struka nije na zavidnoj razini. Ako ovo sve što dolazi kao poluprijevodi direktiva ili smjernica, prolazi Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske to je već signal za uzbunu. Pogledajte samo zakonske propise koje dobivamo pod oznakom P.Z.E. iz bilo kog resora Vlade. Onda se događa ta varijanta da se ima ogroman broj amandmana. I na kraju što to znači u smislu primjene i provedbe propisa. Drugo što je bitno progovoriti po stajalištu kluba HSP-a hoćemo li jedanput točno utvrditi što znači s jedne strane pregovaranje, a šta znači s druge strane usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije. Ukoliko mi sve ono što se od nas traži budemo odmah stavljali u svoje zakonske propise onda o čemu mi pregovaramo. O čemu mi pregovaramo ako recimo odmah stavljamo da stranci mogu kupovati nekretnine, ako sve stavljamo ono što Europska unija traži, o čemu mi pregovaramo? O čemu mi pregovaramo? Pa vi ne znate onda ni o čemu mi govorimo ovdje. U tome je taj cijeli problem. Znači ajmo iskoristiti iskustva drugih zemalja koje su prošle cijeli taj tijek. S jedne strane i politika bivše Vlade i ove Vlade u smislu pregovaranja je takva da s jedne strane prihvaćamo cjelovite zahtjeve Europske unije kao cjeline, a s druge strane prihvaćamo i zahtjeve pojedinih članica Europske unije. E sad, kakva je to politika? I o čemu mi pregovaramo? I kakvu nudimo onda budućnost hrvatskim građanima ako ovako neodgovorno pregovaramo? Imate situaciju da će vas svaki put Italija ucjenjivati s jedne strane. Slovenija će vas ucjenjivati s druge strane. Europska unija kao cjelina. I onda o čemu mi pregovaramo? Zbog čega imamo toliki broj u okviru pregovaračkoga tima po poglavljima. Oni samo putuju i otvoreno kažu mi dolazimo tamo, kažu nam što trebamo napraviti i vraćamo se nazad. Kažemo onda hrvatskoj javnosti jesu li to pregovori? Jel mi štitimo nacionalni suverenitet? Jel mi štitimo prava hrvatskih građana? Jel im omogućavamo davati budućnost? Prema tome, nemojmo se neodgovorno odnositi prema pravnoj struci i kažemo kad usklađujemo naše pravne stečevine onda to usklađujemo prema našim pravnim standardima. Normalno moramo prihvatiti ono što jesu pravne stečevine, ali ne prihvatiti sve ono što je i dio pregovora, što je dio pregovora vezano za pitanje privatizacije, za pitanje HEP-a, za pitanje druge privatizacije. Sad će vam doći normalno zahtjevi da se može i poljoprivredno zemljište pa da se mogu i prirodna bogatstva kupovati. Jesu li to pregovori? N isu pregovori. To je čisto pristajanje na ucjene i onda govorimo mi idemo u Europu. Pa svaka članica Europske unije vodi brige prije svega o svojima interesima, a onda normalno vodi i brige u interesima koji jesu na razini tako se trebamo ponašati. Trebamo se odgovorno ponašati i štiti interese svojih građana, imati pravni sustav koji će biti takav da će omogućiti jednakopravni položaj svih hrvatskim građanima pred zakonima. A ne dobivati šumu a da ne znamo u biti ni mi u Hrvatskome saboru što smo uopće donijeli i kakve jesu situacije. Uzmite Ovršni zakon, uzmite Ovršni zakon. Kad smo donosili i on se je usklađivao sa pravnim stečevinama Europske unije. I većina osim nas iz HSP-a bili ste za. A na kraju što se dogodilo? Nastradala je sirotinja jer se je donosio pod krinkom usklađivanja sa pravnim stečevinama Europske unije, a donose se po diktatu bankarsko-novčarskih institucija onih koji sada provode ovrhu nad sirotinjom bilo da je to Hrvatska televizija nad TV pretplatom. Znamo i sami kakva je i koliko je ljudi u ovršnom postupku i tko tu zarađuje? Zarađuju te iste bankarsko-novčarske institucije i zarađuju odvjetnici. Znači hoćemo li konačno kad radimo propise i tzv. europske, simulirati ih. Ako ih ne simuliramo, ako ne znamo kako će u konačnici izgledati primjena i provedba takvoga propisa onda bolje da ne radimo taj posao. Jer ovaj saziv će onda ostati zapamćen kao saziv Hrvatskoga sabora koji je prouzročio zakonodavni stampedo i koji je donio pravnu nesigurnost hrvatskim građanima. Kad će Vlada konačno izaći pa reći zbog čega nije donijela preko 70% podzakonskih propisa, a zakon ne može se primijeniti bez podzakonskih propisa jer uvijek u svim situacijama kada se ne zna kako i na koji način će se pojedino pitanje riješiti onda se ide na pravnu varijantu da će se to riješiti podzakonskim propisom. Toga podzakonskoga propisa nema, evo to vam je situacija najzadnja bila vezano sa Zakonom o sigurnosnim službama, trebali smo u roku mjesec dana, Vlada je trebala donijeti podzakonske propise, nije donijela i onda se ide na razno-razna pravna tumačenja, ova ili ona. Znači to je neodgovoran odnosa kako hrvatske Vlade, a i nas samih u Hrvatskom saboru što dopuštamo da uđemo u taj zakonodavni stampedo što uopće ne znamo zašto glasujemo i što ne simuliramo primjenu i provedbu. S druge strane uvjerite se kako se radi vani, gospođo Pusić vi ste bili pa bi trebali nešto i naučiti, ali očito da niste naučili, kako se vodi briga o tome da su, jedan zakon da je usklađen sa drugim zakonom. Na žalost evo vidite pravnog znanja je malo u ovoj sabornici i to je ono što, što najveći problem će biti hrvatskim građanima, jer ako ne budemo se odgovorno ponašali imati ćemo ovo što sada imamo. Hvala vam lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je što je kolega izjavio da se mijenjao Ovršni zakon kako je eto samo HSP bio protiv donošenja tog zakona. To jednostavno nije točno. Ja se ne sjećam da li su oni bili za ili protiv, u to ne ulazim, ali klub SDP-a je energično ustao protiv takvih izmjena koje su narušile onu ravnomjernost koju smo bili uveli u Ovršni zakon 2003. godine i po kojem je zaista ovrha sada postala brza i efikasna prema siromašnim građanima, općenito prema građanima, a kada se ta ista država oko, dakle brza je kada se država okomi na njih, ali kada taj isti građanin nešto potražuje prema toj državi ili prema drugom građaninu ona je i dalje prekomplicirana i spora. Jedino smo dobili brzu i efikasnu ovrhu kada banke i financijske institucije nastupaju naspram građanina kao dužnika. Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite.

Moram reći iako se ovdje kada pogledamo radi o dvije-tri stranice, svi mi znamo da su ovdje zakoni, njihova važnost je izuzetno bitna za Republiku Hrvatsku, za sve nas i mislim da ovaj cjelokupni posao koji je pred nama, koji je pred Vladom Republike Hrvatske moramo svi zajedno pristupiti što je moguće na najodgovorniji način. Prema tome bilo je već ovdje naglašeno da brzina, količina i sveobuhvatnost nije ovoga trenutka najbitnija stvar o kojoj bi trebali voditi računa pa vjerujem da će i o tome Vlada voditi računa kada predlaže određene zakone nego je puno bitnije koja je kvaliteta i kakve te zakone donosimo i koja je mogućnost same njihove primjene. U tom dijelu svakako svima nama upadaju u oči ono što na žalost nemamo i na što smo upozoravali prošli puta kod donašanja ovog prijedloga dodatka a) Nacionalnog programa vezano uz pridruživanje Europske unije za 2007. godinu, jer to da nismo ponovo dobili iz kojih razloga u 2006. godini ono što je bilo predviđeno nije ostvareno i što se dogodilo sa tim prijedlozima. Mislim da bi to bilo izuzetno bitno da kada imamo i kada donosimo određeni plan za određenu godinu onda moramo stvarno čuti što je sa onim prijedlozima zakona koji su bili na popisu a nisu izvršeni u 2006. godini. Ja ću samo napomenuti ovdje one zakone koji su u 2006. godini bili, a iz sektora su poljoprivrede, a nisu upućeni iako su se nalazili u planu za 2006. godinu. Tako je to Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani, Zakon o veterinarstvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovu. Ovdje treba spomenuti da u proceduru nisu poslani zakoni koji su bitniji i značajniji za poljoprivredu, budući da rješenje iz istih direktno ili indirektno reflektiraju se na poljoprivredu, prvenstveno se ovdje radi o Zakonu o koncesijama, dakako i jedan od izuzetno bitnih zakona, to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama. Ukoliko od strane Europske komisije postoje razlozi vezani za analitički pregled pojedinih poglavlja, a u svezi konkretnih zakonskih projekata tada bi po našem mišljenju trebao Hrvatski sabor koji plan usklađivanja zakonodavstva donosi tim više da mnoge za prošlu godinu planirane zakonske projekte sada u ovom planu i ne vidimo. Mislim da je to bitno naglasiti što se dogodilo sa onim stvarima koje su bile planirane u ovom dijelu, a da ih sada ovdje ne vidimo i što je sa tim zakonskim aktima, to je npr. Zakon o izmjenama dopunama Zakona o lovu, bio je u 2006. godini, više nije ništa učinjeno sa njime u 2006. godini, a sada se više ništa i ne planira za 2007. godinu, znači postoje neki razlozi, nije moguće da je nešto se dogodilo u međuvremenu. Ako se i dogodilo, mislimo da bi bilo bitno da nam se to na određeni način i da i pojasni o čemu se tu radi. Što se poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača tiče te zakonskih uvjeta kojima će trebati prilagoditi svoju proizvodnju, bilo bi dobro da već sada dobijemo barem okvirnu informaciju u kojem će se opsegu ovo područje osim ovog plana usklađivati s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno u kom će se smjeru navedeni plan revidirati u svibnju mjesecu kao što je to u dopunskom obrazloženju ovdje poslan. Seljake, a također i sve nas zanima da li će se i u kom smjeru usklađivati i … sustav potpora, dakako i poticaja kao jedan od osnovnih regulatora u samoj poljoprivredi. Sve ovo do sada rečeno ide u prilog tezi kako bi bilo dobro da hrvatski Parlament dobije informaciju zašto nije izvršen akt kojeg on donosi, na taj problem kao što sam već rekao upozorili smo i prije, no međutim pojašnjenje iskreno se nadam da će ministrica nam ovdje dati. I sada ponovo ukazujemo da bi bilo dobro da se Vlada RH-a prije upućivanja u zakonodavnu proceduru Prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva za tekuću godinu, izvijesti Hrvatski sabor o provedbi plana za proteklu godinu. Ako ne kao dokument, onda barem kao informacija radi upoznavanja zastupnika kako bi imali cjelovitu sliku pred sobom prije glasovanja, jer ovakav plan je nažalost, samo zbroj popisa zakona kojeg sačinjavaju resori iz kojih se ne može iščitati strateška razrada i opredjeljenje glede zakonskih aktivnosti u postupku prilagodbe s pravnom stečevinom Dakako, mislim da ne bi ostali na ovim, ja bih rekao više formalnim stvarima vezanim uz ovaj prijedlog, mislim da je potrebno naglasiti i ona jasna opredjeljenja koja se odnose na sam i proces pridruživanja Zato u ime Hrvatske seljačke stranke ovdje želim vrlo jasno naglasiti da naša stajališta u tom pogledu se ne mijenjaju. Nismo ni euro skeptici, nismo ni preveliki euro optimisti, samo pokušavamo biti euro realisti. U mislim da je svaki zakon i svaki zakonski akt koji se prilagođava, posebno, detaljno analizirati i jasno iz njega izvidjeti što on Republici Hrvatskoj donosi, što on pojedinim sektorima čini kao prilagodba i što sve iz njega proizlazi. Nažalost, dobivamo jedan opći dojam u kojemu se pokušavaju neke stvari rekao bih iz političkih razloga ubrzat, a da se nema dobro viđenje cjelokupne situacije što pojedina europska direktiva kada se najdirektnije primjeni u našu hrvatsku legislativu, kada se primjeni u naše pravilnike, znači konkretno za jednu situaciju u našoj zemlji. Mislim da u tome bi trebalo više voditi računa, i iz razloga da budemo u nekim stvarima, ja bih rekao i malo sporiji. Ovdje kada govorim konkretno o nekim zakonima koji se odnose na poljoprivredu, prvenstveno evo, mogu tu spomenuti i Zakon o veterinarstvu gdje već imamo ja bih rekao, određene pravilnike koji definitivno pokušavaju na neki način da mi idemo ispred vremena i ispred mogućnosti koje su trenutno u Hrvatskoj. Mislim da je to vrlo važna stvar u kojoj treba biti jedna međuresorska suradnja izuzetno velika, cijeneći težnju i politički cilj kojega Vlada ima. No međutim, taj politički cilj ne smije biti na nikoji način staviti nad cilj onoga što proizlazi iz bilo kojeg zakonskog akta. Zato kada i raspravljamo danas i govorimo o tome da je potrebno ove neke zakone staviti u provedbu, da ih je potrebno donijeti i da su oni izuzetno važni zbog određenih ciljeva, onda svakoga od njih treba analitički dovesti u situaciju u kojoj možemo procijeniti, što će on konkretno u svojoj primjeni izazvati u hrvatskom gospodarstvu, ovdje konkretno promišljam o poljoprivredi i što će se dogoditi u tome kada je on u primjeni? Ako vidimo da neki od tih zakona ili nekih provedbenih akata koji proizlaze iz zakona, djeluje negativno na situaciju u kojoj bi se našla hrvatska poljoprivreda ili hrvatsko gospodarstvo onda moramo pronalaziti načine da takve zakonske akte ili pravilnike pokušavamo donijeti u skladu sa vremenom i sa prilagodbom koja je Hrvatskoj potrebna. Nije potrebno posebice naglašavati da pred Hrvatskom zasigurno svi ovi zakoni koji su danas ovdje navedeni nisu iz razloga naših političkih ciljeva pridruživanja Europskoj uniji nego oni prvenstveno ovdje moraju se naći zbog naših unutarnjih stvari, zbog naših reformi koje Hrvatska mora učiniti. Nažalost, moram konstatirati da ova Vlada u pogledu reformi ne ide onim tempom kojim bi trebala bit, mogu se ovdje najdirektnije referirati na sektor poljoprivrede, gdje nažalost od onih naviještenih reformi koje su već trebale biti možemo slobodno reći da smo propustili gotovo 3, 4 godine, ipak jednog tempa u prilagodbi koja nam je nužno potrebna. Mislimo da situacija vezano uz taj dio ukupnih reformi u Hrvatskoj ne ide u onoj dinamici i onim željenim dijelom, ne spominjem i ove druge sektore u kojima je to još lošije. Mislim da na sami ovaj dio što se tiče usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije je u ovom dodatku A samo nabrojani zakoni, ali mislim da je tu puno, puno više obveza ne samo hrvatske Vlade nego i nas u ovom europskom Parlamentu, pa vjerujem da nam predstoji rad nas svih na tom djelu. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Svaki put kad razgovaramo o planu prilagodbe pravnoj stečevini Europske unije, zapravo razgovaramo o planu mijenjanja nas samih. Ne zato što imamo sad tu nekakvog protivnika s kojim treba pregovarati, nekakve zakulisne svjetske sile, masonske, ne znam kakve, koje nas hoće polomiti i skršiti nego zato što smo sami shvatili i prihvatili činjenicu da naše ponašanje, funkcioniranje kompletnog društva uključujući i pravosuđe naravno i, uključujući zakonodavstvo trebamo i hoćemo prilagoditi standardima koji vrijede u onom svijetu u kakvom bi mi sutra rado živjeli. Dakle, ta dilema radi li se o prilagođavanju ili pregovorima je zapravo lažna dilema. Ne radi se ni o jednom ni o drugom. Radi se o tome da sebe mijenjamo. E, sad kako se mijenjamo? Mijenjamo se planski, naravno, kako drukčije. Ovaj materijal, podebeo materijal, par stotina stranica koje smo dobili je dobar opis zadaća. Nutra srazmjerno, pregledno, jasno piše što treba napraviti, kojim tempom bi to kojim tempom bi to Vlada htjela napraviti. Međutim, nažalost nema garancija da će to tim tempom Vlada i napraviti. Sam omjer planiranih i donešenih zakona, europskih zakona u prošloj godini 59 planirano, 24 donešena, govori o sklonosti Vlade da intenzivno misli na svijetlu budućnost, da planira izuzetno optimistički, da obećaje sve što se da obećati i još malo iznad toga. Međutim, kad dođe do realizacije onda se stvari malo uspore. Naravno da ima i objektivnih okolnosti zbog kojih su se stvari usporile. Naravno da je možda pametno i pametno ponekad i usporiti i ne juriti ispred nekakvih ocjena koje će doći od strane Europske unije sa donašanjem propisa koji će sutra možda biti dubiozni. Ali, to bi se moglo shvatiti da je taj omjer 59:45. Ali, ako je omjer da je manje od polovice planiranog realizirano onda nešto ne valja sa planom jer taj plan nitko nama nametnuo nije. Taj plan je predložila naša Vlada, usvojila ga većina u ovom Parlamentu, usvojio ga čitav Parlament i sad ako, ako sumnjali da nećemo moći cijeli provesti ajde de, ali ako nam se dogodi da provedemo manje od jedne polovice onda nešto sa postupkom planiranja i sa postupkom provedbe ne štima. Plan za 2007. trebao bi biti ozbiljniji i realnije baziran. Ne zato jer je ova godina nekakva prestupna kakva već je nije prestupna nego zbog toga što se nalazimo u fazi pristupanja Europskoj uniji koja je puno ozbiljnija i gdje nas se puno ozbiljnije gleda. Bez obzira na ove folklorne sukobe sa Italijom, Slovenijom, s kim već se prepucavaju naši čelnici i njihovi naravno. Mi smo u fazi pristupa kad nas europski Parlament i Vijeće Europe gledaju kao ravnopravne sudionike u procesu pridruživanja. I kao takvi više si jednostavno ne možemo priuštiti raditi planove koje ćemo ostvariti sa 40%. To je neozbiljno. To je, ne znam ni sam kako bih rekao, ali u svakom slučaju nije, ne može se podvesti pod opis ozbiljne Vlade koja ima stvarno namjeru uvesti ovu zemlju u Europsku uniju. Što ova Vlada naravno neće napraviti ali njezin slijednik će naslijediti njezine poteze. Između ostalog sve ovo košta. I ovaj posao košta. Ovaj posao košta 6 milijardi, 6 milijardi kuna u sljedeće tri godine. Točno 6 milijardi 113 milijuna i nešto sitno kuna. Dakle 2 milijarde godišnje. Jučer smo mogli pročitati mišljenje eksperta Svjetske banke da je zabrinjavajuća razina siromaštva u Hrvatskoj i da bi se ta razina siromaštva u Hrvatskoj mogla praktično anulirati sa financijskom injekcijom od milijardu i po kuna. Ovo košta dvije. Ni na koji način u ime Hrvatske narodne stranke ne želim reći da se trebamo ponašati kao Amerikanci prema svemirskom programu. Najprije ćemo složiti sve na zemlji pa onda idemo gore. Ne, trebamo krenuti u Europu. Samo moramo biti sasvim sigurni da taj novac, to je ozbiljan novac, da je taj novac potrošen dobro. Da se taj novac u krajnjoj instanci isplati. I mislim da bi nam tu Ministarstvo europskih integracija moglo dati jedan prikaz druge strane ove vage tj. što ćemo sa tih 6 milijardi kuna uloženih a praktično se ulaže u poboljšanje državne administracije, funkcioniranja države i tome slično. Što ćemo uštedjeti? Jer ako osnivamo nova europska tijela koja će nas na europski način voditi u Europu očito da uklanjamo onda nekakva balkanska tijela koja su nas na balkanski način držala na Balkanu. Ne može biti da sve ostaje pa da se samo na to nadograđuju, nadograđuju nekakva nova tijela, nekakve nove agencije, nekakve nove organizacije koje koštaju. Tu računicu, taj balans mislim da bi nam Ministarstvo trebalo dati. Ako ništa drugo zato da se svi na jednak način i jednako zdušno založimo u promoviranju europskog, hrvatskog pristupa Europskoj uniji jer statistike i ispitivanja javnog mišljenja nisu baš posebno naklonjeni ovom putu. To se vrti oko 50%. Na koncu će doći do referenduma. Ja sam uvjeren da će taj referendum proći. Uvjeren sam da će se stanje prije referenduma popraviti, ali i mi smo zaduženi da to stanje popravimo. Možemo ga popraviti ako imamo argumente. Jedan od argumenata je i to. Usklađivanje je ispunjavanje određenih uvjeta. Međutim usklađivanje i spremnost da prihvatimo standarde u praktičnom životu, a to je i bitnije. Ako nam Vlada kao što je jedan moj prethodnik ovdje rekao ponekad lansira nesuvisle prijevode, bukvalne prijevode akata iz europske pravne stečevine koji postaju naši zakonski propisi, a koji u prijevodu ne znače ama baš ništa ni onom tko je prevodio ni onom tko čita. To govori zapravo o spremnosti da se formalno mi lijepo uklopimo u tu škatulju. Međutim kako će to u praksi biti? Ima vremena, vidjet ćemo. Vjerojatno nikako. Taj pristup naravno ne vodi, ne Moramo izbjeći situaciju koja bi nam se mogla dogoditi da primijenimo u naše zakonodavstvo veći dio europske pravne stečevine, a da onda u praksi ne možemo gotovo ništa od toga provesti. Neke zemlje su se našle u toj poziciji i danas jesu punopravne članice Europske unije ali na nekoj vrsti probnog rada. Nitko im zapravo ne vjeruje da to što su napisali u svoje propise stvarno provode i ne provode oni to. I zato ih drže u u takvoj vrsti članstva gdje ih se oštro promatra jesu li oni zapravo spremni provoditi sve to što su obećali? Dakle najbitnije je da donesemo te standarde, da donesemo zakonske propise ali da ih onda provedemo u praksi. Kad se govori o provođenju propisa koje nam Europa ne diktira, koji su autohtono naši i koji nemaju veze sa europskom pravnom stečevinom, kad se govori o njihovom provođenju u praksi uvijek u ovom Parlamentu diskusija kreće: «Aha, donijeli smo krasan propis, ali eto ne primjenjuje se tu, tu, tu i tu.» To nam se može dogoditi na domaćem planu. To nam se može dogoditi sa onim što ne interesira nikog, nikog u inozemstvu. To nam se ovdje ne bi smjelo događati. To jednostavno nema ni smisla. Nemojmo se zavaravati, svaki korak i ovog Doma i Vlade i vladinih ministarstava i vladinih ureda i gotovo svakog državnog službenika se oštro, lijepo prati i analizira. I sve to negdje piše. Ako varamo, ma varamo sami sebe. Nedavno sam bio u posjetu Europskom parlamentu i postavili su mi pitanja ponekad za koja nisam pojma imao da uopće razmišljaju o njima. A razmišljaju. Razmišljaju o sitnicama o kojima mi ovdje ne razgovaramo. Prema tome ni ne, nemojmo ni pokušavati napisati propis, donijeti ga na brzinu a bez nakane da ga, da ga provodimo. Sve u svemu Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj plan, plan treba napraviti. Naravno uz obećanje Vlade da će se plan ovakav kakav se sad predlaže za 2007. i ovu godinu poslije da će se izvršiti u značajno većem postotku nego što je to bilo prethodnih godina. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Vuljanića koji je nesuglasice Hrvatske sa Italijom i Slovenijom nazvao folklornim sukobom. Znači nesuglasice, teške su riječi pale i s jedne i s druge strane vezano između predsjednika Mesića i predsjednica Italije. Imate priopćenje Europske komisije. Imate slučaj da su nam Slovenija i Italija zabranile da proglašavamo gospodarski pojas i to je za vas folklor. Molim i ministricu da se ona očituje na te stvari. To je dosta ozbiljna situacija, ne folklor. Ako vam je politika folklor onda ovo sigurno nije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Za klub zastupnika PGS-a, SBHS-a, MDS-a, poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo ministrice sa suradnicima. Dozvolite da o ovom planu o kojem danas raspravljamo, Planu usklađivanja zakonodavstva i o NPP-u kažem ponešto u ime regionalnih parlamentarnih stranaka PGS-a, MDS-a i SBHS-a. Jasno je sasvim da kao stranke koje su od početka apsolutno u grupi eurooptimista i onih koji snažno podržavaju taj značajni nacionalni interes ulaska u Europsku uniju da mi jasno podržavamo i ovaj plan, ni to nije sporno, jer jednostavno mislimo da tom nacionalnom interesu kada je budućnost Republike Hrvatske nema alternativa. Mi podržavamo i ovu promjenu termina pridruživanju u pristupanje i uvjereni smo da neće biti razloga niti da u svibnju ili lipnju kada dođe do korekcija programa ne budemo stajali iza toga zbog toga što držimo da je vrlo važno da taj savez za Europu koji u ovoj zemlji, ako ne na druge teme, barem kada je u pitanju Europa postoji i funkcionira da se održi i da ostvarimo ipak što kraći i što brži ulazak u Europsku uniju, neovisno o velikim i teškim riječima kako je to možda ponekada i štetno. Mi se gospođo ministrice rado određujemo prema jednoj ova vaših uvodnih rečenica kad ste kazali da proces pristupanja Uniji odlično napreduje. Vi ste najkompetentnija za to kazati i mi sa zadovoljstvom prihvaćamo tu vašu ocjenu i mislimo da taj proces ide dobro. Međutim, naravno kao i svi ostali nešto bismo i u smislu sadržaja tog procesa kazali iz jednog specifičnog kuta gledanja baš regionalnih stranaka. Mi smo se zadnje vrijeme kao male stranke koje participiraju u ovom Parlamentu pokušali baviti i bavili smo se nekim temama koje nadilaze regionalni karakter naših stranaka. Tijekom jeseni i ove zime bavili smo se analizom i aktivnostima oko stvaranja uvjeta za to da ulaskom u Europsku uniju uđemo sa što boljom pozicijom hrvatske brodogradnje. Svježe sada bavili smo se sa aktivnostima koje su bile u formi interpelacije, ali ustvari bilo je bitno to da smo htjeli ovom Parlamentu otvoriti problematiku funkcioniranja tekstilne i obućarske industrije, odnosno položaja 40-ak tisuća radnika i toliko vjerojatno obitelji, a vjerojatno i više koja je još uvijek u toj tekstilnoj industriji i obućarskoj u Hrvatskoj rade. Sve će to što smo tih mjeseci poticali naravno biti predmet posebnih i pojedinačnih razgovora kada se o tim grupacijama bude razgovaralo. Mi gledajući ono što se dešava u određenom broju zemalja koje su u predzadnjem ili zadnjem ulasku odnosno ciklusu proširenja Unije ušle u Uniju držimo da se tu može vidjeti da su države na različite načine ušle u Uniju. Pa prema tome, s obzirom na odvojenost ovih dviju stvari, jedno je pregovaranje o čitavom nizu stvari, a drugo je mislimo onako kako je kolega Vuljanić maloprije rekao to stvaranje pravnog okvira, usklađivanje našeg zakonodavstva sa europskom stečevinom. Mislimo da je apsolutno nesporno to da moramo i bržim tempom sa što manje neizvršavanja vlastito preuzetih obaveza usklađivati svoje zakonodavstvo. I mislimo zaista da ovaj broj 148 planiranih zakona i 86 nije dovoljno dobar broj i da bi ova Vlada i ovaj Parlament morali na tome intenzivnije raditi. Međutim, kada je u pitanju pregovaranje o pojedinim nacionalnim interesima vezan im za gospodarstvo. Željeli bismo bez upotrebe teških riječi dosta jasno kazati ovako služeći se jednom metaforom možda čak i našaliti se, može se u Uniju ući pogrbljen, može se ući i puzajući, a može se ući i hodajući. Mi bismo se založili da pregovarajući oko gospodarskih nacionalnih interesa mi što je moguće uspravnije uđemo u Uniju. Naime, tu konkretno mislimo na neke stvari. Ako u 5 europskih zemalja u kojima postoji brodogradnja, u kojima postoji nacionalna brodogradnja se omogućava zemljama članicama Unije da investicijama u razvoj svojih brodogradilišta, ustvari da brodogradilišta subvencioniraju, onda mi mislimo da čvrsto moramo stajali na tim pozicijama da jednostavno na razini u postocima, u financijskim iznosima, ukoliko se to dozvoljava Malti, Italiji ili Poljskoj da to u pregovaranju mi moramo isto tako osigurati za nas. Isto je tako pitanje kada smo govorili o tekstilu i obućarskoj industriji. Neke su europske zemlje sanirale intervencijama države svoju tekstilnu i obućarsku industriju, danas bi se prema Hrvatskoj postaviti na način da mi to kao država ne možemo. Dakle, mislimo da u tom dijelu zaista treba apsolutno vidjeti jesu li to za takva uska područja timovi koji će pregovarati u ime Hrvatske sastavljeni objektivno od stručnjaka kojima politički kriterij nije bio bitno, nego gdje je bilo bitno da imamo najbolje ljude iz struke i ljude koji poznaju europsku praksu u tim branšama da na taj način pokušamo pregovarati i da osiguramo što povoljnije uvjete. Jer kad se nešto ispregovara po ulasku u Uniju teško će to biti mijenjati. Sigurno je da na tu temu se može govoriti i o poljoprivredi, da se može govoriti i o poticajima u poljoprivredi koji, jer pod onim okolnostima s kojom poljoprivredom uđemo u Uniju ta će biti okvir isto tako sasvim je jasno da će se veoma, veoma teško mijenjati. Prema tome, mislimo da bi zaista i o tom dijelu, o tom sadržaju značajnih pregovaračkih područja moralo se ozbiljno razgovarati. Što se tiče konkretnog plana, ja želim predstavnicima Vlade postaviti jedno pitanje uspoređujući plan sa prethodnim. I molio bih da se na to odgovori. Dobro, mi smo u ovoj godini zaista imali situaciju gdje se ne možemo pohvaliti, 59 planirano, 24 ostvareno. Vi to najbolje znate u Vladi zašto je to tako. Ali mene zanima posebno jedna stvar, a to je, mi smo u planu za 2006. koga smo također podržali, imali pod točkom 44. Zakon o regionalnom razvoju. Za 2006. smo ga imali, za 2007. ga uopće nema u ovome planu. Ne znam što se desilo i gdje je nestao taj zakon ili gdje je nestala potreba da donesemo Zakon o regionalnom razvoju. U vezi toga nadopunio bih sa još jednom stvari. Ovdje imam jedno očitovanje grupe općina prema ministarstvu mora i ono kako sve to skupa ide, turizma i ne znam čega sve ne, na koju temu, na temu prijedloga strategije regionalnog razvoja. To je tema koja je prošla ministarstvo, to je tema koja je bila na stranici, to je tema gdje se od jedinica lokalne i ostalih, tražilo očitovanje. Ovo je recimo očitovanje Općine Gorskog Kotara na tu temu. Strategija regionalnog razvoja, nakon toga nema, nestala je i mi o njoj ništa ne znamo, kao što kažem zaista ne znam, da li to znači da sada Vlada misli da nam Zakon o regionalnom razvoju ne treba i da ga ne trebamo donijeti u okviru paketa europskih zakona. Naravno da mi kao regionalne stranke mislimo da nam on treba, da je vjerojatno da bismo se u tome kakav taj zakon treba biti, razlikovati u stavovima, ali mislimo da temu regionalnoga razvoja, strategija regionalnog razvoja uz donošenje Zakona o regionalnom razvoju moramo otvoriti u 2007. iz razloga što mislimo da je to važan dio onoga što na putu u Europu moramo učiniti. Ja bih podsjetio i na to da vi to bolje znate od mene u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, mislim da su i i regionalne agencije za razvoj, što smo mi u stvaranju okvira regionalnih agencija za razvoj do sada učinili. To su regionalne agencije za razvoj, to po europskom modelu moraju preuzimati dio ovlasti Ministarstva gospodarstva u smislu kreiranja razvoja i gospodarstva na regionalnoj razini, mi o tome ne govorimo. To je važan dio procesa euro pridruživanja i pristupanja Hrvatske i iz tog razloga želimo, podržavajući ovaj plan naravno, apsolutno i bez ikakve dileme, ukazati i na to da nam se čini da neke stvari za koje izgleda nema spremnosti da ih se analizira, nema spremnosti da se nešto predloži i da se otvori i rasprava na nacionalnoj razini pa onda i u Parlamentu, ostaju sa strane i mislimo da će nam u finišu ovog procesa kasniti. Hvala lijepo. Hvala. Klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. Mislim da nema posebice potrebe da ističemo da je Hrvatska-socijalno liberalna stranka u svojem političkom djelovanju uvijek, nikada nije imala nikakvih skepse, potrebe da Hrvatska što prije postane punopravni član Europske unije i da upravo nam članstvo u Europskoj uniji zapravo jamči upravo da će procesi demokratizacije, liberalizacije, modernizacije, europeizacije biti onda još i više zajamčeni i da u takvim procesima nema alternative. Upravo stoga i smatramo da je ova praksa najave usklađivanja zakonskih propisa s Europskom unijom za tekuću godinu pozitivan korak izvršne vlasti i kao takvog mi ga i pozdravljamo. Uvijek je dobro kada se zna okvir i kvartalna dinamika donošenja novih propisa, onda se lakše pripremiti da doista o tome možemo ovdje meritorno i odgovorno govoriti. Samim time otvara se mogućnost da se napravi jedna šira konzultacija sa stručnjacima, jer doista vrlo je teško da, prošla su ona vremena kada je doista zastupnik mogao biti, odnosno ponašati se po principu čovjeka provenijencije Leonarda de Vincija Danas u svijetu koji je … /Ne razumije se./ … vrlo je teško biti univerzalan, i u pravo zbog toga, zbog našeg digniteta i posla koji obavljamo itekako je važno da doista znamo, znamo dinamiku donošenja određenih zakonskih prijedloga u ovu proceduru. Upravo zbog toga ću ja možda nešto drugačije govoriti od svojih kolega koji su na neki način ukazivali rebalans između onoga što je planirano i onoga što je ostvareno i ono što se zapravo realiziralo u ovome Parlamentu. Nešto što nas smeta u klubu, a to je zapravo upravo ova praksa upornoga pa gotovo i masovnog donošenja propisa po hitnom postupku. Ne mislimo doista da je svaki puta brzina da je uvijek i vrlina. I ono što se meni, mislim da zapravo bez obzira na ovu sada trenutnu situaciju odnosa sa Italijom i Slovenijom i ovi problemi koji se javljaju, ja ipak mislim da da mi sada prolazimo jedan stabilan tranzicijsko razdoblje. Ipak Hrvatska je u mnogočemu doista pokazala da je u ovoj tranziciji svaki puta da su odgovorno smo reagirali i prijenos vlasti 3. siječnja napravljen je bez ikakvih problema. Izborni postupci ipak protječu sa doista gotovo neznatnim primjedbama, na neki način građani su, građani a i politika je pokazala visoki stupanj zrelosti i mnoge stvari koje se događaju u nekim drugim zemljama Hrvatska je hvala hvala Bogu uspješno prevladala. Upravo zbog toga ne mislim da, na kraju treba dobro čitati i duh Poslovnika našeg Sabora koji kaže zakon se može donijeti po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja i otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Mislim da ipak takve, kažem takve situacije ove, interesi obrane, neki opravdani državni razlozi, poremećaji u gospodarstvu zapravo nisu tako česti da bi doista bilo potrebno da veliki broj zakona donosimo po hitnom postupku. Ali onda se javlja obično kao bitan razlog za usklađivanje za hitan postupak usklađivanje s propisima Europske unije. Tu Poslovnik kaže po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to zatraži predlagatelj i predlagatelj to u pravilu doista svaki puta i zatraži. Ali nisam siguran da je to zapravo, da je to dobar put. Jer netko je ovdje, mislim kolega Ivaniš i kolega Vuljanić isto su rekli pa mi te zakone ne donosimo samo zato da bismo nešto uskladili, da nešto imamo i da kažemo sada to postoji nego prije svega nas bi trebalo zanimati implementacija tih zakona, upravo kako oni funkcioniraju u praksi. I upravo zbog toga što ovim našim, odlučili smo se za reforme i gotovo mislim da u Parlamentu postoji politički konsenzus svih relevantnih političkih stranaka, da onda doista ako je ta reformski put da nema alternative onda mi se čini da je poneki puta čak i važnije biti nešto sporiji, nešto temeljitiji upravo jer na taj način zapravo branimo identitet Sabora, ali i nas kao saborskih zastupnika koji doista smo mnogo puta ostavljeni upravo da govorimo, da improviziramo i da zapravo zakonima koje moramo donijeti nemamo dovoljno vremena da ih analiziramo ni kao politika ali ni kao struka. I onda što se upravo događa? Da vrlo često se javlja upravo ta, ona potreba da doista za mjesec, dva ili tri moramo ponovno pristupiti određenim dopunama i izmjenama. I to doista onda stvara jednu lošu sliku i stvara upravo taj osjećaj nesigurnosti, neizvjesnosti koji ja mislim da ga se može, da ga možemo upravo prevladati time da ćemo izbjegavati hitan postupak i da doista čak i njegovo usklađivanje usklađivanje s propisima Europske unije ne traži zapravo nikakav hitan postupak, nego upravo jedan obrnutu praksu da doista polako ali sigurno da utvrđujemo i naše nacionalne interese. Upravo ono što svaki puta kada razgovarate sa predstavnicima iz Europske unije, onda vam kažu da u procesu pregovora doista su vam sve mogućnosti samo otvorene. Vi slobodno možete braniti svoje interese, vi slobodno možete pokazivati upravo određene specifičnosti i upravo neke razloge zbog čega neke stvari su vam kao zemlji koja koja mora postati članica Europske unije, su vam neprihvatljive. Ali, ono što izaziva kod Europljana određenu zapravo nelagodu je to, kada mi nešto prihvatimo, potpišemo i onda poslije toga to dovodimo u pitanje. To je zapravo se pokazuje jedna određena neozbiljnost ili na neki način zapravo neiskorištavamo sve one mogućnosti koje vam doista proces pregovora pruža. Nije to i nije najčešće ili zapravo najrjeđe da nešto imate te uzmite ili ostavite. Tako se vrlo rijetko ili gotovo nitko ne ponaša. I to na kraju imamo neka iskustva ne znam, Poljske ili nekih drugih zemalja koje su upravo znale obraniti svoje strateške interese i pokazati zašto bi primjena određenih ne znam, europskih standarda na način u nekim drugim zemljama zapravo doživjele Mislim da to taj prostor mi imamo i upravo da na taj način ćemo i upravo to je i smisao one komunikacijske strategije da zapravo možete educirati i pripremati građane da ne može sve biti, da neće sve biti samo med i mlijeko, ali da upravo, da zašto se nešto mora prihvatiti? Ili zašto će onda nešto poslije toga se pokazati u praksi da će davati pozitivne rezultate? Zato kažem, mislim da ova brzina, da nema nikakve svrhe donositi propise na brzinu, u hitnom postupku, jer mjesec, dva dana ovaj duži, redoviti postupak ni na koji način neće dovesti niti po vašem mišljenju, ni do ni do poremećaja u gospodarstvu, neće ugroziti niti nacionalnu sigurnost, neće ugroziti niti neke druge državne interese a niti neće blokirati pregovore sa Europskom unijom. Kažem, ako donosimo puno propisa na brzinu onda upravo nam se to događa da mi moramo nakon nekoliko mjeseci ispravljati greške iz tih propisa a to onda doista stvara tu i pravnu nesigurnost jer vrlo teško se tu slažu i stručnjaci. A pokušajmo onda zamisliti onda običnog građanina u tom moru propisa. A uvijek znam o da nepoznavanje zakona nikoga ni na šta neapstinira, neamnestira, pardon. Treba jasno reći da je i pred nama ogroman posao, ali posao koji prije svega treba odraditi kvalitetno. Mi u klubu mislimo da Sabor može i dulje zasjedati, da se, ali kažem upravo da nemamo, ne vidimo nikakvog razloga da primjena redovitog postupka donošenja zakona u dva čitanja, na kraju krajeva na tragu je upravo i određenih propisa Europske unije koja također zapravo predviđa da se svaki puta uz relativno kratak tekst donese i određeni i nekoliko podzakonskih akata koji će doista omogućiti ovdje jednu jednu kvalitetnu implementaciju onih zakona koje tu donosimo. Kažem, hitno postupak tek je način, bilo bi dobro kad bi ovaj Sabor sveo doista na jednu podnošljivu mjeru. Ono što, kad smo dobili ovaj

Postojeći Zakon o koncesijama ako se ne varamo donesen je krajem '92. godine, a stupio je na snagu početkom '93. godine. U pitanju je izrazito kratak zakon, sadrži svega 10 članaka i naravno da se u tih 10 članaka može samo osnovno navesti složena problematika koncesija. Kao posljedica toga je da je svaka djelatnost koja uključuje koncesije definirala praktično u cijelosti posebnim zakonom, pa tako sada imamo nekih 30.-tak odvojenih i sadržajem i formom raznolikih koncesijskih režima. U svemu tome ne mogu se snaći opet ponavljam ni stručnjaci a ne bi nitko od nas bio u ulozi suca Upravnoga suda kada mu dođu sporovi vezani uz odluke o koncesiji gdje gotovo svaka kategorija koncesije ima svoj zakon i svoju proceduru. Novi Zakon o koncesiji se sprema godinama i kažem bilo bi nam bilo bi nam drago da je ušao u ovaj plan za 2007. godinu. Problematika koncesija je složena ali to područje regulira vrlo opsežne kažem, ali taj posao ipak mislim da mi ćemo kad-tad morati napraviti i bilo bi dobro recimo da to isto bude jedna od onih zakonskih tema s kojima ćemo se uskoro susresti. Ponavljamo, ovakav plan bi trebalo dobivati svake godine i to je kažem to je dobro i to je za pohvaliti. Ali ono što mi, na čemu mi inzistiramo, Sabor mora funkcionirati sukladno ne sam o formi već i smislu Ustava i Poslovnika. Dakle, ponavljamo što manje hitne procedure, tim više kažem što od reformi ne možemo i ne smijemo odustajati, one nemaju alternative i upravo samo će nam reformski put i donošenje zakona u ovom Parlamentu, ne zato što ih usklađujemo zbog Europske unije, nego prije svega zbog samih sebe omogućiti onakvu Hrvatsku kakvu želimo a to je moderna, građanska, europska, demokratska, liberalna, normalna gdje smo doista sve ove …/Govornik se ne razumije./… i prije koje smo preuzeti odnosno prije tranzicije, tranzicijske gdje ćemo uspješno prebroditi. Klub HSLS-a će daje pozitivno mišljenje ovom Prijedlogu plana usklađivanja Hvala. Za klub IDS-a, poštovani zastupnici Damir Kajin i Valter Poropat. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjena gospođo ministrice, uvažena gospodo zastupnici! Pa, ispada da ćemo do izbora znači do 2007. usvojiti čak 55 europskih zakona. Kako i koliko smo bili uspješni do sada o tome drugom prilikom. O tome su govorili moji prethodnici, ponajviše gospodin Mimica. Međutim, o brzini, veličini, kvaliteti tih zakonski tekstovi itd., ja neću progovarati i da li ih je uvijek moguće implementirati u naš Ali karikatura danas u "Večernjem listu" gospodina Srećka Puntarića je doista sjajna i možda najbolje oslikava upravo ovaj trenutak. Sad imamo Felixa s jedne strane. Mi smo na jednoj velikoj vjetrometini kaže. Od svih euroatlantskih pojava za koje znamo, nas zahvaća samo atlantska ciklona. I to je doista tako. Meni je da bude iskren drago da usvajamo ovaj paket ekoloških zakona koji se ovdje navode, da jamčimo maksimalnu zaštitu okoliša zraka. Ali isto tako da paralelno s time radimo na ponovnoj industrijalizaciji Hrvatske jer ovaj odnos uvoz-izvoz plus 500 hiljada manje radnih mjesta danas nego '90., dva puta više umirovljenika danas nego '90., 38 milijardi dolara vanjskog duga ili 30 milijardi EUR-a ako je nekome draže. Građani unutar bankarskog sustava, unutar zemlje duguju tim institucijama 100 milijardi kuna. Imamo 300 hiljada nezaposlenih i sve to govori da Hrvatska možda neće moći izbjeći i sam argentinski poučak. Mi ćemo se otrijezniti, bit će nam kasno. Ponavljam, sto posto sam za najviše ekološke standarde pogotovo za ovu ratifikaciju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime pod točkom 33. ovog Prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske i čak bih ovdje zamolio ako to oni prate svoje Istrijane u New Yorku da se i oni zauzmu pri svojoj Vladi u Washingtonu da i Amerikanci ratificiraju tu konvenciju. Ako oni ovo gledaju, jasno, razumjet će zašto ja to govorim? Ali svi bi se trebali složiti da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti. Ali da ne bih ja sad govorio u zagonetkama ja ću spomenuti neke druge zakone pod recimo točkom 10. To je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom, mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Taj zakon bismo trebali usvojiti u prvom kvartalu ove godine. Pod točkom 2. to je drugi kvartal, Zakon o preuzimanju dioničkih društava. Zatim pod recimo točkom 46. to bio u 3. kvartalu, to je tamo negdje ne znam kad nakon ljetne stanke Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu. Pod točkom 50. Zakon o kaznenom postupku, Zakon o općem upravnom postupku, 54. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i tako dalje i tako dalje. Naročito zanimljiv zakon barem po mom sudu to je ovaj pod rednim brojem 10. koji bi trebao pred nas doći u prvom kvartalu, a to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje. Volio bih da se ovdje među tim zakonima na neki način naznači i potreba usklađivanja starih i novih umirovljenika jer sigurno ne može biti europski standard da onaj tko ide u mirovinu 2007. ili je u mirovinu išao 2000. godine ima recimo 2 puta manju penziju od onog koji je išao u mirovinu recimo prije 1999. godine. Zapravo ta razlika nije dva puta manje je jasno, ali reći ću samo to da se broj novih umirovljenika stalno povećava. 2004. bilo ih je 280 tisuća. 2006. 352 Broj starih jasno pada. A iznos mirovina zaostaje. 2004. novi umirovljenici u odnosu na stare zaostajali su 430 kuna. 2005. 495 kuna. 2006. 531 kunu. Jasno govorim za one koji su išli u penziju s punim radnim vijekom od 40 godina za muškarce i tako dalje, i za žene. Vidimo da taj detalj recimo Europsku uniju ne brine. I to nije fer kao što jednostavno nije fer i takvo rezolutno stanje Bruxellesa na stranu Napolitana glede one njegove dikte o krvoločnosti Slavena bez obzira što je i predsjednik Mesić bio oštar, ali nije bio isključiv kao Napolitano. Ja bih sad odgovorio nekima ovdje koji su to prije progovarali kako dalje? Politikom dobrosusjedstva, … /Govornik se ne razumije./ … suživota da se ne štite oni koji ruše partizanske spomenike jer je NOB integrirao Istru u Nacionalni korpus Hrvatsko-Slovenskog naroda. Ali i da se prizna istina koja je bolna i za jedne i za druge. Ali je naša. I kada su gorjeli Brgudac i Kras i Lipa i Šajini i Kresini, ali i kada je na primjer Pulu 1947. od 32 tisuće ljudi napustilo 28 No i jedan i drugi su antifašisti. Ne postkomunisti kao što danas u Novom listu piše Matvejević i neka ponovno počnu razgovarati. Zašto spominjem baš ova mirovinska osiguravajuća društva? No prije toga da kažem sa punim radnim vijekom 40 godina muškarci imaju penziju u Hrvatskoj 62,37% prosječne plaće. A kako je sad to u Europskoj uniji koja nam na primjer uvjetuje najprije u NATO, tek onda u EU. U Europskoj uniji prosječna penzija spram plaće izgleda na primjer ovako. U Njemačkoj 63%. Svega 0,63% više od Hrvatske. S time da se tamo vjerojatno sa 63% može pristojno živjeti u odnosu na tih 1500 kuna u Hrvatskoj. Austrija ima 80%. Švedska 71% mirovinu, prosječna plaća za one koji je išao u puni staž. Belgija 67, Danska 71, Italija 89, Nizozemska 92, Slovenija 82%, Mađarska 102, Luksemburg 98, Finska 73. Ja namjerno to govorim unija sve traži ali ne i mjere za bolji standard hrvatskih građana. Bez obzira što ja vjerujem da Europska unija nosi bolji standard sama po sebi, ali i obvezu puno većeg rada i nesmiljenu tržnu utakmicu gdje je jasno rad roba, a što oni koji su počeli raditi kao većina nas u socijalizmu to teško prihvaća. Neće nam biti lako ni s Europom no prije toga mi moramo riješiti ove probleme koje sam spominjao oko tog jednog socijalnog statusa. Zanimljiv je ovaj Zakon o doplatku na djecu koji bi došao u trećem kvartalu. Nadam se da će taj doplatak biti veći, ne manji. Ne znam zašto treba po 101. puta recimo mijenjati Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku je nešto drugo i vrijeme je da se barem pritvor ograniči tj. skrate ti rokovi, a time valjda i cijena kaznenog postupka. Sve ostalo je ali na primjer zar nismo pred 6 mjeseci donijeli niz zakona na primjer Zakon o hrani i tako dalje? I konačno što fali nekim zakonskim rješenjima Republike Hrvatske koji recimo tretiraju ovu materiju kao na primjer Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama. Problem je što se to ne primjenjuje kod nas. Zakon o elektroničnim medijima ili šta ja znam? Zakon o veterinarstvu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i tako dalje i tako dalje. Zakon pod točkom 8. Zakon o tržištu plina, MGRIP, kako skraćenica glasi. Ovo što se gospodo radi, to namjerno govorim da su neke tvrtke koje rade po cijelom svijetu na hrvatskom tržištu diskriminirane, da ne mogu probiti se na primjer sa svojim rezervoarima i tako dalje, to je sramota. A poznajući ljude sa kojima sam odrastao i koji rade u tim tvrtkama sto posto im vjerujem da im se čini nepravda. Ima i drugih institucija koje vrše pritisak na, indirektno na tu privatizaciju. Na primjer Svjetska banka. Ja jučer nisam bio u 7 i pol navečer ovdje. Išao sam negdje oko 6 i pol doma, gdje se između ostalog traži privatizacija luke Ploče ako vi želite 58 milijuna eura ili ne znam dolara čini mi se. No da ne bi sada davao mišljenje o svakoj točki jasno je treba prihvatiti ovaj prijedlog, ali treba znati da se u Europi više radi, da tržna utakmica je bespoštedna, da zaštita je tamo ja bih se usudio reći jasno nešto slabija nego možda danas ovdje ali se sigurno bolje živi. Da li je to sve to pošteno o tome nekom drugom, drugom prilikom. Kada je Europska unija želim reći i to da 2000. godine se na parolama o Europskoj uniji moglo dobiti i neki izborni poen. 2007. neće. To je dobro i zato trebamo biti maksimalno realni i objektivni. Ne trebamo biti euforični, jasno ne trebamo biti niti euroskeptični, ne trebamo se zanositi iluzijama da neće trebati raditi ili da ćemo sa isto rada imati ista primanja kao u Luxemburgu ili recimo u jednoj Njemačkoj. Tome neće biti tako, barem ne preko noći. Ali će Hrvatska imati neusporedivo više prilika i šansi nego li danas. Ako ih iskoristimo svima će biti bolje. Ako ne biti će nam kao i do sada. Ali jesam protiv gospodarskih ucjena. Hvala. Za trenutak zaustavite vrijeme, radi ispravaka netočnih navoda. Poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo sigurno je netočan navod da će Hrvatska doživjeti sudbinu Argentine. Naime, krunski dokaz kolege Kajina je zaduženost građana. A manipulirajući s tim zaboravlja reći da je i štednja građana upravo isto toliko. Gospodarska situacija je znatno bolja nego što gospodin Kajin govori, što se vidi jer je dobit godišnje rasla gotovo 30%. Ali ono što je interesantno u svemu tome. U svakom izlaganju kolege isti tekst svaki dan, bez obzira na zakon, tako da sigurno titulu možemo dežurnog katastrofičara mu dodijeliti mislim jednoglasno.

oboje antifašisti. Pošto je Georgio Napolitano rekao da su fujdbe rezultat krvoločne slavenske mržnje i slavenski aneksionestičkih težnji. I pošto je predsjednik Italije Georgio Napolitano odlikovao zadnjeg fašističkog, znači Mussolinijevog šefa policije u Zadru meni uopće nije važno kako se on osobno deklarira, što je bio, što je radio. To je za mene nespojivo sa antifašističkom i antirasističkom pozicijom. Dakle, Georgio Napolitano poslije ovakvih poteza, izjava i radnji duboko stavlja u sumnju svoju antifašističku poziciju, a za mene je i negira. Drugi dio izlaganja kluba IDS-a, poštovani zastupnik Valter Poropat. Izvolite. **Poropat, Valter (IDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege Hrvatska je pridruženi član Europske unije još od 2001. godine. Želim vjerovati da još uvijek imamo šanse i vremena da postanemo punopravni član 2009. godine. Međutim, reformski proces po mišljenju nas u klubu IDS-a ide relativno tromo i osjeća se usporenost na polju usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Netko će reći da je važnije donositi manji broj zakona li bolje kvalitete nego veći broj zakona pa onda se vraćati nazad sa izmjenama i dopunama istih, što naravno uskraćuje naše vrijeme. U IDS-u držimo da na polju zakonodavstva treba ići s više elana i čvrstine i samim time ubrzati usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije, ali i uz donošenje kvalitetnih zakona. Da, donošenje ovih zakona košta. Košta, ali zato je važno da budu kvalitetni i da u praksi budu korisni i sprovedivi. Pa će se trošak sigurno i isplatiti. Dakle, planiranje usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske unije mora biti bolje, a dinamika mora biti realno brža sa što kvalitetnijim zakonima. Klub IDS-a podržat će ovaj prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu, dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj Jer ćemo sa realizacijom prihvaćanja usklađivanja zakonodavstva biti bliži ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, za što se mi iz IDS-a potpuno zalažemo. A vjerujem da upravo ovaj plan ima ima tu težinu i tu dinamiku s kojom naravno uz čvršće i brže donošenje istih imamo mogućnost da ostvarimo 2009. kao punopravni članovi Europske unije. Hvala lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Čini mi se da smo zapravo dovedeni u situaciju da bi ipak trebali reći nekoliko važnih stvari da bi znali o čemu raspravljamo. Naime, prvo bi trebalo reći šta je to uopće pravna stečevina. Imam osjećaj da ljudi kad raspravljaju o svemu tome uopće o tom dijelu ne govore ili različito pod tim pojmom podrazumijevaju sadržaj. A radi se o skupu prava i obaveza koje sve zemlje članice obavezuju i povezuju unutar Europske unije. Ono obuhvaća sadržaj načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora, zakonodavstvo je usmjereno primjenom osnivačkim ugovora te presuda Suda europske zajednice, deklaracije, rezolucije koje je Unija usvojila, mjere koje se odnose na zajedničku vanjski u sigurnosnu politiku, mjere koje se odnose na pravosuđe i unutarnje poslove, te međunarodne ugovore koje je sklopila zajednica, kao i ugovore između zemalja članica u području djelovanja Unije. To je prvo. Drugo, mi smo se opredijelili da ćemo uskladiti naše zakonodavstvo sa ovim stečevinama da bismo zapravo stvorili ustavnopravni i zakonodavni okvir za ostvarivanje društvenih, socijalnih, gospodarskih i inih odnosa u našem društvu neovisno o tome hoćemo li ili nećemo ući u I treće, u pregovorima i razgovorima oko kao kandidata za pristupanje Europskoj uniji usklađivanje sa ovom stečevinom je zapravo pretpostavka da tek možemo otvarati pojedina područja vezano za pregovore preko kojih bi mogli ući u tom pogledu jer se ne sporimo oko pravnih pitanja. I u tom pogledu je veoma važno ovo pitanje naznačiti da bismo zapravo shvatili šta se dešava. A zašto? Zato što se dogodilo nešto što ipak ne bi smjelo biti više i ne bi se smjelo više ponoviti. Prvo mi smo dobili prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom koji nema nikakvo obrazloženje. To je nedopustivo, to je suprotno Poslovniku članku 177. i 152. a tamo točno piše šta obrazloženje konačnog prijedloga akta, a ovo je drugi akt, ili ostali akti koji se donosi po postupku i na način kako se donosi konačni prijedlog akta i tamo piše šta konačni prijedlog akta mora sadržavati. Ako je potrebno, ja mogu vrlo lijepo to naznačiti i to vam pročitati. Tamo piše u članku 152.: "Konačni prijedlog zakona podnosi se u obliku u kojem se donosi zakon. Obrazloženje konačnog prijedloga zakona obuhvaća razloge zbog kojih se zakon donosi, pitanja koja se njime rješavaju, objašnjenje odredbi predloženog zakona" itd. da ne citiram sve. A u članku 177. se kaže da se ostali akti donose po postupku i na način kao što se donosi konačni prijedlog zakona. Zašto je ovo važno? Zato što bismo trebali zbjeći nekoliko spornih problema koji se zapravo pojavljuju pa i u našoj dosadašnjoj raspravi, a jedno od njih je i pitanje razumijevanja ili nerazumijevanja zašto su ponovo u planu predloženi neki akti i zakoni koje treba uskladiti sa pravnom stečevinom, a u isto vrijeme se radi o zakonima koji su ili već 2003. ili 2004., 2005., 2006., 2007. već usklađeni. Ima nekoliko takvih akata od ovih 59, koji se ponavljaju. Onda se postavlja pitanje, da li je vjerodostojno ono ako smijem tako reći, stajalište nadležnog, resornog ministarstva iskazanog u izjavi o usklađenosti pojedinih propisa sa pravnom stečevinom ili ne. Jer ovdje se nalazi i onaj prijedlog akata koje treba usklađivati sa pravnom stečevinom Europskom unijom a da se u međuvremenu u Europsku uniju u tom području nije mijenjao pravna regulativa. Ja na to upozoravam i postavljam pitanje, da li se između ostaloga zbog toga otvara rasprava o promjeni nekih propisa zbog naših internih interesa i odnosa, a ne zbog usklađivanja sa pravnom stečevinom, a pravna stečevina nam poslužuje da bismo zapravo pojednostavili i ubrzali postupak vezano za to usklađivanje. To je prvi problem koji bi htio naglasiti. Drugi problem, tako primjerice imate Zakon o javnoj nabavi, treba uskladiti iako je donesen 2003., pa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima 2003. donesen, pa onda Zakon o hrani donesen 2003., pa o veterinarstvu, pa onda o dopunama Zakona o nadzoru državne granice, pa onda imate primjerice Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o lijekovima, sada jedan zakon pretvaramo u dva itd. itd. Postavlja se pitanje šta se to novo dogodilo na pravnoj stečevini u Europskoj uniji da se ovi zakoni mijenjaju. Neki kod njih ima, kod nekih nema. Prema tome postavlja se pitanje zapravo šta se iza toga krije. Četvrto, nedopustivo je da nositelju zakonodavne politike i zakonodavnih ovlasti se daje materijal radi upoznavanja. Gospodo Sabor je nositelj zakonodavne politike i izvršna vlast ima pravo predložiti okvire ostvarivanja zakonodavne politike, ali ovo nije radi upoznavanja. Kolege valjda ćemo mi donijet ovaj plan ili ne, ako donesemo ovaj plan onda po njemu mora Vlada postupati, pripremati i dostavljati Saboru a ne kao prošli puta da onda ne izmišljamo maltene nekakve konstrukcije po kojem eto prebrzo ćemo se približiti Europskoj uniji ako uskladimo sa stečevinama. Nećemo se sa stečevinom ništa približiti, sa stečevinom ćemo tek stvoriti pravne okvire da imamo odnose kao što to važi u zemljama Europske unije. I to je nešto što u krajnjoj liniji pomalo ako smijem tako reći i pokazuje ili nepoznavanje odnosa između izvršne i zakonodavne vlasti ili podcjenjuje sam Parlament. Mislim da nije u redu. Nije u redu i to ne govorim sa aspekta, ja govorim o dopisu kojeg je potpisao premijer. Lijepo piše u stavku 2.: Ujedno Vlada Republike Hrvatske radi upoznavanja zastupnika dostavlja Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji itd. itd. kao i ovdje u ovom planu. Prema tome postavlja se pitanje da li, jer je uz plan dodatak a) Nacionalni program, Dakle plan bi trebao biti sastavni dio Nacionalnog programa kojeg ovdje nema priklopljenog. I sada dolazimo ponovo do toga da se postavlja pitanje zapravo šta se u ministarstvu, odnosno u Vladi radi oko kompletiranja akta koji bi morao biti u Sabor upućen u skladu sa saborskom procedurom. Znate da se radi o prijedlogu opozicije, sigurno bi bio taj akt, ne bi uvršten bio u dnevni red iz jednostavnog razloga, pozivom na Poslovnik nije sastavljen niti dostavljen u skladu sa Poslovnikom. Uostalom imali smo takav slučaj vezano za pokretanje pitanja jedne interpelacije koja je odbijena jer nije formalno usklađena sa Poslovnikom. E sada slušajte, to se zastupniku iz opozicije ili bilo kojem zastupniku može dogoditi jer on nema stručni aparat, ali Vladi koja ima stručni aparat ne bi se smjelo dogoditi. Još nešto. Vrlo je interesantno da se ovdje pojavljuje i situacija gdje se predlaže kao što je između ostaloga već i prošle godine učinjeno, recimo izmjenom Pomorskog zakona, da se zapravo usklađuje sa ugovorima i koji nisu akti ili nisu sastavni dio pravne stečevine Europske unije. Ja ću biti slobodan podsjetiti. Jučer smo dobili Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, projekt integracije, trgovine i transporta, s Konačnim prijedlogom. U tom ugovoru se između ostaloga u ugovoru o jamstvu dakle, ugovoru između države i banke kaže, citiram ponovo: "Odjeljak 204, najkasnije do 23. siječnja 2007. jamac će podnijeti Hrvatskom saboru izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od 25. rujna 2003. godine kojim će izmijeniti definiciju lučke nadgradnje kako bi se isključile dizalice i ostala oprema za manipulaciju tereta." Poštovane kolegice i kolege, draga gospodo, mi smo ovim ugovorom preuzeli obvezu mijenjanja pravne stečevine s jedne strane, a u isto vrijeme smo prošle godine taj zakon donijeli po izmjenama i dopunama kao da se radi o usklađivanju sa pravnom stečevinom, a ne radi se, ovo nije pravna stečevina. Ugovor o jamstvu između nas i Međunarodne banke to nije, naravno problem je u nečemu drugom, što treba promijeniti zakon da onaj zahtjev koji je daleko najvažniji, a o tome je spomenuo nešto i kolega Kajin, a sadržan je u 203 a) koji glasi, citiram: "Jamac će poduzeti potrebne mjere za smanjenje državnog vlasništva u Luci Ploče, ne u lučkoj upravi Ploče" ovdje ne piše lučka uprava nego u Luci Ploče, nastavljam citat: "na ne više od 20% u skladu s postojećim zakonima i odredbama u dogovoru s bankom". Dakle mi ćemo privatizirati luku Ploče. Ponovo kažem, ne lučku upravu nego luku Ploče u dogovoru s bankom a ne u dogovoru između Vlade, Sabora, interesa hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Zbog tog pitanja postavljamo ozbiljno pitanje. Da li bi trebalo dobiti uz ovakav plan, prijedlog plana, ono što Poslovnik nalaže i traži, obrazloženje da bismo mi zapravo razumjeli zašto ovaj prijedlog zakona treba uskladiti, a onaj drugi ne treba? Jer ima još zakona itekako puno koje treba uskladiti sa pravnom stečevinom, jer pravna stečevina čini nekoliko desetaka, tisuća akata kojima treba uskladiti Hrvatsku i pravni poredak. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite!

Prijedlog plana usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2007. godinu treba gledati u kontekstu ukupnih događanja, u kontekstu nešto širem nego što bi ovaj prijedlog plana bio dostatan za jednu ozbiljnu raspravu koja se naravno mora nametnuti i na koju parlamentarno tijelo, Parlament kao predstavničko tijelo naroda treba dati svoju ocjenu. Mislim da smo i do sada griješili što naprosto nismo u Parlamentu čvršće, jasnije i konkretnije zauzimali stajališta kad su u pitanju upravo pregovori o zakonodavnim rješenjima odnosno usklađenju onih rješenja koja mi imamo u odnosu na ona pravna rješenja koja postoje u Naravno da smo od samog početka krenuli sa ispravnom pa i točnom informacijom u smislu informiranja naših građana, da tada, da danas ne bi bili u poziciji da u pogledu može bitnog referenduma kad je u pitanju ulazak Hrvatske u Europsku uniju nažalost, prema svim relevantnim istraživanjima moramo strijepiti. Naime, krilatica uđimo što prije, da je od početka imala krilaticu uđimo što bolje i bolje pripremljeni naravno da bi tada naša subkoordinacija sa građanima bila bolja. Prema tome, ne postoji apsolutno u odabiru koja razina vlasti treba sa građanima imati najotvoreniji kontakt i najizravniju komunikaciju. Apsolutno, uvijek odabir pada na Parlament. Parlament je taj koji treba sa građanima najizravnije kontaktirati i čije poruke su praktično samo prenesene preko Parlamenta a sadržavaju većinsku volju naših građana. I upravo ako bi se na taj način mjerilo dosadašnje postignuće koje je Republika Hrvatska postigla u smislu zakonodavnog približavanja onda se ono može nazvati zadovoljavajućim, pravno gledanje na stvar. Međutim, ako to gledamo u kontekstu na koji način građani doživljavaju ili kako raste unapređenje njihovog pozitivnog gledanja na pridruživanje, tada situacija naravno i nije takva. pod uvjetom da Hrvatska prođe cijeli put pridruživanja, da Hrvatska usvoji one gospodarske i društvene norme koje vrijede u Europskoj uniji i da uistinu iz tog kapitala se rodi kapital koji će građani prihvatiti jer će im značiti u konačnici kvalitetniji život, lakše radno mjesto, bolju zaposlenost, na makroekonomskom planu smanjenje izloženosti vanjskog duga ili poboljšanje platne bilance. Kada bi to bio uspjeh, pa da čak i ne uđemo u Europsku uniju u vremenu i na način kako danas to svi skupa zamišljamo, da se to i ne dogodi, tada je to veliki kapital. Naravno to bi na drugoj strani bio relativni poraz za političku elitu koja je ustvari sebi postavila cilj da možda o tom cilju u pogledu načina nije ni pitala u početku svoje građane. taj relativni neuspjeh i ne bi bio neuspjeh kada su u pitanju naši građani ukoliko bi oni osjetili na vlastitoj koži, na vlastitom novčaniku da ono što se događalo u procesu je za njih bilo korisno. I mislim da jednom takvom logikom koju na neki način svi pomalo prihvaćamo a naravno i ministrica je više puta kazala da brzina nije bitna nego kvaliteta. Znači, jedno takvo prihvaćanje činjeničnog stanja će nas vjerojatno sutra svih skupa ohlađene glave u jednom drugom ambijentu donijeti do toga da je uistinu najvažnije da kvalitetno završimo posao u našoj kući. Jer kada Europa bude kroz standarde, uvjete stanovala u Hrvatskoj pod navodnike, tada naravno smo mi naš cilj ispunili. Prema tome, tada ostaje samo to tehničko pitanje na koji način i kada ćemo stvoriti ustavno pravne veze sa Europskom unijom i sa zemljama članicama Europske unije. Ja bih također naravno kazao da i euro skepticizam koji u Hrvatskoj postoji i koji je legitiman ustvari ima izvorište u tim nejasnim i nedovoljno objašnjenim stvarima i koji je rezultat ustvari ili krive ili nedovoljne komunikacije s našim građanima. Prema tome, ja sam se i klub HSS-a uvijek zalagali da ovaj Parlament mora biti čvršće zastupljen kada je u pitanju nastavak zakonodavnog usklađivanja ali i kad je u pitanju pregovori, screening i sve ono što čini jedan ukupan paket ovih odnosa sa Europskom unijom. Parlament naprosto mora izaći iza zavjese. On se još uvijek danas nalazi na neki način kao otok kad je u pitanju ozbiljnost pregovora sa On je na jednoj deklarativnoj razini uvijek silno zastupljen ali u stvarnom osjećanju te zastupljenosti kažem kad su u pitanju hrvatski građani, onda se vidi kakvi su i koliki su nedostaci toga. Malo bi se vrati na jedno poglavlje u okviru ovog Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske a koje se konkretno dotiče jedne teme koja mi je na neki način prioritetna a tiče se tercijarnih djelatnosti, usluga i onoga što u našem bruto društvenom proizvodu čini eto, gotovo 20%. Znači, nije zanemarivo. Mislim da je i europski Parlament upravo u korist tih tercijarnih djelatnosti turizma kao nekog globalnog okvira usmjerio čitav niz svojih aktivnosti i čitav niz svojih svojih zakonodavnih mjera i da je načinio ogromne iskorake kako u razvoju određenih vrsta turizma koji su se u posljednjim godinama pokazali kao izraziti i koji su upotpunili tradicionalni okvir gledanja na turizam. Prije svega sam mislio na kulturni turizam, razmjena mladeži Europe i stvaranja uvjeta za razvoj turizma mladih, socijalni turizam kao jednu novu kategoriju koju naravno mi još uvijek nemamo u našem gospodarstvu. Seoski turizam koji treba biti posebno opredmetnjen kad je u pitanju sustav organizacije poticaja, poticanja i stvaranja uvjeta za razvitak tog seoskog turizma o kome se tako puno, silno priča, nažalost pojedinci koji se bave s time ili će se baviti s time su prilično sami u tom pokušaju da se izbore za svoje mjesto na tržištu. Nadalje poticanje turizma u području naobrazbe što se danas u Europskoj uniji smatra kao jedna od najvažnija tema koja naprosto treba upravo poslužiti u ovoj formi razumijevanja građana i javnosti što je to što se unije može postići i od čega se može imati koristi? Naravno da održivi razvoj Hrvatska treba posebno imati na umu. Zemlja koja ima ovakve prostore koji su naprosto nenadoknadivi, nezamjenjivi ali naravno nažalost potrošni jer se mogu potrošiti treba održivi razvoj tretirati kao nešto do čega joj je uistinu stalo. Naravno zemlje članice Europske unije su posebnu pažnju usmjerile i u svom zakonodavstvu na zaštitu potrošača, turista svih onih koji se kreću. Na informacije i naobrazbu, zastupanje i konzultacije, zaštitu zdravlja i sigurnosti i naravno naknada štete. Sve to možda se čini nebitno u ovoj formi prije ono teških ili velikih riječi ovo je život o kome ovisi kako će naš turizam kao jedna grana koja može biti vrlo važna u razvoju ukupnog hrvatskog gospodarstva izgledati sutra. Bez ovakvih prilaza tom segmentu tržišta naravno nećemo postići one rezultate koje smo željeli postići. Mi se danas nalazimo nažalost da smo tek nedavno nažalost one Zakone o ugostiteljstvu i turizmu koje smo primjenjivali dugo godina od bivše bivše Jugoslavije tek sada donekle preobrazili. Još uvijek ovu puninu zahvata u zakonodavnoj formi ne da nismo ispunili nego nismo prišli rješavanju tih gorućih otvorenih problema i onda se stvara dojam znate da kad sagledavate plan pridruživanja odnosno zakonodavno usklađivanje da vrlo rijetko nalazite upravo te tercijarne djelatnosti, taj turizam. Na drugoj strani on čini 20% društvenog bruto proizvoda. U strategiji razvoja vrlo teško nalazimo

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa eto kolega Markov ja se slažem s vama u većini slučajeva što ste rekli ali ovo kad ste rekli da je važnije prihvatiti kvalitetnije i bolje zakone i bolje pripremiti se sami u Hrvatskoj za europske standarde pa je ulazak u Europsku ja se slažem s vama, međutim vjerujem da ste mislili u tome da datum odnosno 2009., krajem 2009. Hrvatska ima mogućnost da se sa kvalitetnim i dobrim zakonima pripremi i da stvori standarde kako bi ulazak u Europsku uniju 2009. bio moguć. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ante Markov. svi zajedno imamo iste uvjete, iste kriterije i da nam važe ista pravila. Pa i danas vidimo da ta pravila nisu ista kad je u pitanju međunarodno poimanje povijesnih događaja. Kad je u pitanju odnos talijanskog predsjednika i hrvatskog predsjednika. Pa se bojim da i na ovom drugom tragu o području ta ravnopravnost i neće biti baš najbolje izražena. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice sa državnim tajnicama. Mi ovdje imamo jedan po meni ključni problem. Znamo kuda idemo, znamo kada bismo željeli na taj cilj doći međutim mi ne znamo u ovom trenutku koliko će taj put biti dug? Koliko na tom putu imamo zavoja, prepreka? Koliko stepenica na tom putu moramo savladati? Kad to ne znamo onda naravno da imamo drugi veliki problem a to je pitanje dinamike. Mi u ovom trenutku ne znamo da li da na tom putu moramo trčati ili se naprosto možemo u Europu odšpancirati jer imamo malo prepreka, kratki put i vrlo lako ćemo ih savladati. Ili imamo jako puno prepreka, jako dugački put, jako puno moramo raditi pa nam je vrijeme ne da o tome razmišljamo i razgovaramo nego naprosto da hitro počnemo trčati kako bismo stigli one zacrtane ciljeve koje imamo. Dakle naš problem je da ne možemo, mi naravno da ćemo podržati svaki plan usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije, ali imamo problem jer ne znamo u ovom trenutku da li je on dostatan? Da li doista jesu određeni pravi prioriteti? Da li bi mogli biti neki drugi prioriteti? Da li je on preopsežan ili je možda nedovoljno opsežan? Da li je terminski definiran onako kako bi trebao biti definiran da doista ostvarimo taj cilj koji naravno da svi želimo, a to je dakle da 2009. budemo spremni, budemo spremni za ulazak u Europsku uniju što znači da ne samo da završimo pregovore nego da smo uskladili pravnu stečevinu i tako dalje. Ali treba ovdje imati na umu koliko se sjećam kad je gospodin Baroso bio u ovoj sabornici on je rekao da eto Hrvatskoj neće biti dovoljno samo usklađivanje sa pravnom stečevinom nego će se od Hrvatske očekivati da to što je uskladila i implementira u društvo i ne samo da implementira nego i da provede reforme na tom putu. Dakle da doista to sve u hrvatskom društvu i zaživi. Bojim se da budući da ne znamo koliko još imamo za napraviti da taj cilj nismo si dovoljno ambiciozno postavili na način da u ovom prvom vremenu dakle još 2007. i 2008. učinimo što je više moguće kako bismo na kraju doista ostavili samo neke stvari, neke Nadalje, u ovom planu nedostaje nam isto tako i razlozi zbog čega nismo u zadovoljavajućoj mjeri ostvarili prošlogodišnji plan usklađivanja s jedne strane. I s druge strane što mislim da je ključno, nemamo kriterije učinka implementacije tih zakona. Mi ovdje imamo u dodatku A koji smo primili na znanje doista vrlo sadržajno pobrojano sve što jest činjeno i ne samo na planu usklađivanja sa Europskom unijom, jer ovdje praktično imamo jedan, u dodatku A imamo temeljiti opis onoga što je Vlada i Sabor prošle godine radila na pripremi zakona, a Sabor na usvajanju zakona. Imamo čak i napisano što je pripremljeno, a još nije u Sabor Međutim mi ovdje iz dodatka A nigdje ne vidimo kakav je učinak toga. Mi bi moralo kao saborski zastupnici, a mislim i kao hrvatska javnost ovaj plan usklađivanja dakle trenutak shvatiti kao nekakvo podnošenje izvješća o stanju nacije na tom putu reformi i priključivanja ka Europskoj uniji. Dakle morali bi imati izvješće što smo učinili u proteklom razdoblju, koje su nam zamke i nedostaci i što sve trebamo činiti u tim etapama do 2009. A 2009. nije tako daleko, dakle ostaje nam samo dvije i pol ili tri godine od čega je ova prva praktično samo na pola, jer druga polovica godine će biti definitivno jako izborna i bit će vrlo teško donositi neke zakone, posebno zakone od kojih se očekuje da se provode reforme u društvu. Mi nažalost umjesto toga imamo samo dakle jedno tehničko izvješće što se činilo. I imamo jedan dokument koji govori što se planira u ovoj godini učiniti, pri čemu ni tu čak nemamo što bi bilo dobro da je ova tabela popunjena, dakle da znamo kad će neki zakon biti upućen u Vladu, kad će biti donesen na Vladi, kad će biti upućen u Sabor, kada se planira primjerice u Saboru on usvojiti, to je nama u Saboru malo teško jer mi ne znamo što ćemo raditi poslijepodne, a kamoli kad ćemo donositi neki zakon, i na kraju kakav je status toga. Ali znate, u Europskoj uniji Parlament isto i Vlade malo onako dugoročnije rade pa se otprilike zna i nekoliko mjeseci unaprijed kad će neka točka biti kako bi se i zastupnici i stručna javnost i politička javnost mogla o nečemu pripremiti i o tome razgovarati. Evo mi se pripremo, već cijelu godinu raspravljati primjerice o Zakonu o srednjem obrazovanju, zato jer je ministar najavio da će od sljedeće godine srednje obrazovanje biti obavezno. Čak štoviše najavljuje se da će biti potrebno izmijeniti Ustav da bi srednje obrazovanje od sljedeće školske godine bilo obvezno. E sad slijedi iznenađenje, znate, u planu usklađivanja sa Europskom unijom uopće nema Zakona o srednjem obrazovanju. Tek u trećem kvartalu imamo Zakon o strukovnom obrazovanju. Što znači, odnosno da li to znači da će samo biti obvezno srednje obrazovanje u gimnazijama, primjerice, a ne i u strukovnim školama. Jer ako ćemo tek u trećem kvartalu imati Zakon o strukovnom školstvu onda je gotovo nemoguće da ćemo 1.9., odnosno 3. rujna kada počinje nova školska godina imati obvezno srednje obrazovanje. Jer ta djeca koja bi trebala ići u obvezno srednje obrazovanje neće znati u kakve strukovne škole će ići, budući da tek treba donijeti zakon. Ako idemo na obavezno srednje obrazovanje, onda pretpostavljam da se i taj zakon treba uskladiti sa europskom pravnom stečevinom. I ako radimo takvu jednu radikalnu reformu kao što je prelazak iz fakultativnog u obavezno srednje obrazovanje onda je to prvi prioritet. Onda srednje obrazovanje mora biti, odnosno Zakon o srednjem obrazovanju i donošenje Školskog standarda za srednje obrazovanje treba biti u prvom kvartalu ove godine. Ili ćemo ponovno reći, o.k. idemo u to, ali ćemo onda u, ne znam, 2008. donijeti, 2007. strukovnu, 2008. opće srednje obrazovanje, a 2012. možda standarde. Kada ovaj plan dakle ovu tabelu uskladite i pogledate sa dodatkom A onda vidite isto tako da do, da u srednjeročnom planu, dakle ovdje u dodatku A ne piše uopće ništa o obveznom srednjem obrazovanju. E sad se postavlja pitanje da li je obvezno srednje obrazovanje samo koristi se kao politička poruka za domaće prilike, a da o tome Europi ništa nismo rekli ili doista jesu ta dva procesa u potpunosti usklađena. Dakle, mislim da bi u tome trebalo napraviti još jedan jedan iskorak u ovim ciljevima o kojima sam ja govorio. I na posljetku ono što bi trebao rezultat toga biti, dakle nema ulaska u Europsku uniju bez jedne, jedine činjenice, a to je referendum. Sve ovo ostalo su preduvjeti. Dakle i pravna stečevina i ratifikacije i odluka Sabora i odluke Vlade. Mi bi morali na kraju svakog izvješća, odnosno na početku svakog plana imati rezultat našeg rada iz prošle godine. Dakle mi bi trebali znati kakav je učinak Komunikacijske strategije koji smo usvojili prošle godine, novelirali dakle druga je usvojena prošle godine i što ćemo ove godine činiti i kakav nam je cilj na kraju ove godine. Jer sve ovo je potpuno bespotrebno raditi ukoliko na kraju tog procesa građani Hrvatske neće, više od polovice njih, reći da, mi želimo ući u Europsku uniju. Dakle svakako bi bilo potrebno da se u budućnosti ovaj dokument dopuni Izvješćem o realizaciji komunikacijske strategije. Nažalost naš zahtjev da Saboru se podnosi to izvješće nije usvojeno nego se ono podnosi Vladi. Ali mislim da bi bilo korektno da i Sabor dobije Izvješće o učinku komunikacijske strategije u proteklom razdoblju. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočno je kolega Mršić ustvrdio da se u drugim parlamentima nekoliko mjeseci znaju teme i kad će se raspravljati itd. Naime, Naime, poznavajući rad drugih parlamenata i po Europi pa i drugdje sasvim sigurno da je to netočno. Dakle oni funkcioniraju na sličan način kao što funkcionira naš Sabor. I u tom smislu Hrvatski sabor na vrijeme donosi prijedlog dnevnog reda. Zna se koja je procedura. Prema tome ne morate nas na taj način uspoređivati jer je netočno potpuno. **Šeks,

Pa ja ustvari sam se odmah na početku javio za repliku iako je i na kraju svog izlaganja uvaženi zastupnik Mršić se dotaknuo upravo toga o čemu ja želim replicirati. Naime vaše uvodne opservacije koje ste govorili iako općenito, su vrlo važne. Važno je da Vlada, na kraju krajeva i svi zastupnici Hrvatskoga sabora jasno znaju taj put o kojem ste uvodno govorili, ali prije svega je važno spomenuti da li građani Republike Hrvatske znaju kojim putem i kojom brzinom idemo u Europsku uniju jer na kraju će kao što ste i na kraju spomenuli vi, ocjenu da li smo spremni i da li želimo u Europsku uniju pravo dati građani Republike Hrvatske na referendumu. Ako mi ovdje u Hrvatskom saboru nismo do kraja usuglasili stavove da li je dinamika puta dobra, da li je plan usklađivanja o kojem sada ovdje govorimo dobar ili treba biti drugačiji, pitanje je kako će i na koji način to tumačiti sebi građani Republike Hrvatske. Svakako da sve ovo skupa je itekako povezano sa učincima komunikacijske strategije koji

promijeniti ovu tezu o konkurenciji između političkih stranaka, između Vlade i Sabora, između Sabora i građana i mislim da trebamo tu tezu o konkurenciji pretvoriti o tezi o partnerstvu jer doista je ovo posao gdje je postignut nacionalni i politički koncenzus i mislim da bi svi trebali u tome pronaći svoje mjesto kako doprinijeti tome na tom putu, jel'. Ovdje ja kao oporbeni zastupnik ipak mislim da postoji jedan mali onako zazor od oporbenih zastupnika ili od Parlamenta u tome i da se ne koristi Parlament dovoljno dobro od strane Vlade da bismo na tom putu bili dovoljno efikasni, da bismo bili dovoljno brzi, da bismo u željenom vremenu savladavali put i da bismo zajednički donosili prioritete kako na tom putu što bolje uspjeti. Prema tome ovdje mislim da ćemo biti svi pobjednici, neće biti pobijeđenih i pobjednika, svi ćemo biti pobjednici ukoliko doista ostvarimo taj cilj da 2009. budemo u potpunosti usklađeni, ali ne Vlada, ne ministarstvo, ne Sabor nego Republika Hrvatska i građani Republike Hrvatske sa svojim željama i sa onim što Europa od nas očekuje i ukoliko građani Republike Hrvatske njih više od 50% bude zainteresirano ući u Europsku uniju jer će smatrati da će tamo imati više koristi nego nedostataka. Poštovani zastupnik Ante Markov replika. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Mršić je nastavno na najavu Vlade Republike Hrvatske o uvođenju obvezatnog srednjoškolskog obrazovanja zapitao se zbog čega se, sa pravom se zapitao zbog čega se ne nalazi na listi prioriteta o kojoj sada raspravljamo, ali zapitao se da li je u naravi to europska stečevina da znamo i o tome imati svoj sud. Ja se samo nadam da to nije politička stečevina koju želimo na politički način razgovarati, jer mislim da to ne bi bilo dobro, jer uistinu srednjoškolsko obrazovanje je vrlo bitno, ali ono iziskuje čitav niz preduvjeta koji se moraju stvoriti da se tako nešto uvede. I naravno svi ti uvjeti koji se trebaju stvoriti, ne stanuju u Europskoj uniji nego stanuju ovdje u Hrvatskoj i trebaju biti od ovog Doma otvoreni, a građanima se ne smije tako olako davati obećanja koja se mogu protumačiti kao dio izborne godine. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa moja bojazan kod srednjeg obrazovanja nije išla toliko prema Europi, ona je išla više da vidimo da li doista taj cilj se može 3. rujna realizirati. Jer naime ukoliko se izmijeni Ustav i ide se za tim da bude obavezno srednje obrazovanje, nama na jesen fali negdje između 7 i 10 tisuća stolaca u nepostojećim učionicama gdje će ti učenici koji inače ne upisuju se u srednju školu, morati krenuti u prvi razred. Dakle to je prvi prostorni preduvjet. Drugi preduvjet je da mi smo prvo čuli da će biti obavezno srednje obrazovanje pa onda za nekoliko mjeseci smo čuli da će biti tek prva dva razreda obavezna u u tom srednjem obrazovanju, pa se postavlja pitanje da li idemo u nekakvu radikalnu reformu srednjeg obrazovanja jer primjerice što će gimnazijalac nakon 2. razreda, koju će on imati struku. Što će jedan obrtnik nakon 2. razreda kada imamo trogodišnje i četverogodišnje obrtničko obrazovanje, odnosno strukovno obrazovanje. Što će drugi srednjoškolac koji ide u opću školu, nakon 2. razreda? Dakle tu se postavlja cijeli niz pitanja, ali onda je apsurdno da imamo ovdje dakle prijedlog o strukovnom obrazovanju, a nemamo prijedlog o srednjoškolskom obrazovanju sa standardima. Čak što više, onda kada pogledate kako zadovoljiti ove prostorne uvjete, vidite da je ovaj plan u nesuglasju sa smjernicama, odnosno sa Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, jer Zakon o izvršavanju državnog proračuna je rekao da će se donijeti novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu. On još nje donesen i pitanje je kako ćemo tako regulirati javno-privatno partnerstvo tijekom ove godine godine koje bi trebalo omogućiti da se evo sagradi neka od tih učionica. Dakle mene brine da 3. rujna srednjoškolci ponovno ne postanu eksperiment, jer mi nemamo pravo eksperimentirati na živim ljudima. Poštovani zastupnik Valter Poropat, replika. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ono što je rekao kolega Mršić, ja velim da o tim stvarima razmišljamo isto, a to znači da bi do 2009. godine morali biti spremni ući u Europsku uniju što se tiče zakonske regulative, ali i implementacije te zakonske regulative u život i standard života hrvatskih građana. Jer budimo realni, vremena stvarno imamo dovoljno, znamo da smo tek početak 2007. godine, a do kraja 2009. godine imamo punih dvije i pol godine, a ona je nešto više od toga. smatram da osobno i na taj način moramo više djelovati na terenu ili doprinositi da postignemo taj cilj, ne da čekamo samo ono što će Vlada učiniti ili neko ministarstvo nego svatko od nas pojedinaca zastupnika da itekako djelujemo i radimo na tome da nam se taj cilj ostvari. I poštovani zastupnik Antun Kapraljević replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo, kolega Mršić jako dobro ste primijetili da mi u ovom trenutku bi trebali napraviti ne svojevrsnu inventuru da vidimo šta smo od toga implementirali, šta smo od tih zakona implementirali, ali isto tako da znamo šta nas još čeka? Međutim, još veće pitanje je, šta smo mi od toga implementirali u društvo? Šta smo od onih prijedloga koje smo napravili po pitanju korupcije napravili? Šta smo napravili sa poljoprivredom, s brodogradnjom? I da na nabrajam dalje. Zatim, postavlja se pitanje i suvereniteta ekonomskog, financijskog, gospodarskog? Kako čuvamo prirodnu baštinu? I zbog toga svega što mislim da smo napravili malo ili premalo, Hrvatska je prekrasnu prilagodbu napravila samo u dvije stvari. Prvo. Premijer prekrasno prekrasno funkcionira u hodnicima Bruxellesa. I drugo. Kud Europa okom, tu mi skokom. možda bi ovdje, nije bilo vremena, nije nažalost, mi ni nemamo priliku napraviti raspravu o tome, o nečem što bi se moglo govoriti čak i o lobiranju Republike Hrvatske za uniju i za te reforme. Nažalost, ono nije slojevito onako kako bi trebalo biti. Ono se odvija samo na najvišoj razini dakle, premijera, ministara, parlamentarnih zastupnika. Pregovarački timovi se sreću s nekim tamo ljudima iz administracije od kojih većina bojim se nikada nije niti bila u Hrvatskoj. A da bismo na tom putu bili uspješni, naše lobiranje mora biti potpuno slojevito dakle, uključivati od toga da pojedine jedinice lokalne samouprave, civilna društva, druge organizacije znaju što mogu očekivati od Europske unije da budu upoznate sa tim što se u Europskoj da budu uključene u sve procese, ne samo političke, nego sve aktivnosti koje Europska unija provodi i da praktično i fizički određeno vrijeme budu prisutni u Bruxellesu, kreću se u tim krugovima kako bi prilagodili i doveli do toga da građani doista shvaćaju Europsku uniju kao nešto što im donosi samo buduće koristi. I da u to budu osobno uvjereni, a ne da ih mi moramo posredno posredno uvjeravati u to što će im evo, tamo neka Europska unija ili nekakav Bruxelles donijeti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt, ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, Kolinda Grabar-Kitarović. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Prije svega vam zahvaljujem na svim argumentima i mišljenjima koja su iznesena u ovoj današnjoj raspravi jer doista proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji je proces koji je da tako nazove vlasništvo sviju građana. Pa tako prije svega i vi kao predstavnici predstavničke demokracije u njemu morate i imate pravo sudjelovati. Kad je riječ o samoj raspravi ja bih podsjetila da se o procesu pregovora intenzivno raspravlja u okvirima Nacionalnog odbora za pristupanje Republike Hrvatske odnosno za praćenje procesa pregovora u kojem su zastupljeni i svi klubovi. isto tako Vlada i redovito podnosi izvješće dva puta godišnje nakon završetka svakog predsjedanja upravo Hrvatskome saboru. Iznimno mi je drago, žao mi je da uvaženi zastupnik Kovačević trenutno nije ovdje, ali da se svi doista slažemo i ono što sam istaknula na početku da je osnovna misao vodilja pristupnih pregovora kvaliteta dogovorenog s aspekta zaštite najvažnijih nacionalnih interesa što onda određuje svakako i proces usklađivanja zakonodavstva a ne isključivo njihova brzina. Iako naglašavam da je svakako i brzina jedan od elemenata koji su bitni. Ja ću sad u ovom osvrtu doista nastojati odgovoriti na sva vaša pitanja i primjedbe. Bilo ih je dosta. Pokušat ću to sistematizirati na neki način. Prije svega kad je riječ o samom Nacionalnom programu i onome što je uvaženi zastupnik Arlović rekao, svakako slažem se s njim i drago mi je da je pojasnio

za usklađivanje našega zakonodavstva ne zato što to od nas traži Europska unija. Dakle, ne isključivo zbog članstva kao cilja samoga po sebi, nego upravo zato da bismo uredili politički, gospodarski, socijalni i sve druge sustave u samoj Republici Hrvatskoj i kako bismo poboljšali životni standard naših građana prije svega. Samo dvije primjedbe odnosno glede primjedbi uvaženog zastupnika Arlovića, zašto se ne prilažu obrazloženja i zašto Sabor prihvaća samo anex A, a ne cijeli Nacionalni program? Čudi me zapravo da je to pitanje postavljeno tek sada nakon pet godina dakle, kad je riječ o 5. Nacionalnom programu jer to je bila i dosadašnja praksa. A zapravo i nakon rasprave 2002. godine u Hrvatskome saboru, u siječnju 2003. godine prihvaćen je zaključak u kojem se upravo donosi to rješenje odnosno zaključuje se da se Nacionalni program dostavlja Saboru na upoznavanje a da Sabor prihvaća dodatak A sa potpisom zakonodavnih mjera. Zašto se taj popis zakonodavnih mjera mijenja? I zašto je 2006. godina, zašto je donesen manji broj zakona? Donešeno ih je zapravo 28, nego što je to bilo inicijalno predviđeno. 2006. godina bila je vrlo specifična specifična godina. I mi smo i ja osobno i svi mi naglašavali svakom prigodom kad su se usklađivali Nacionalni programi i, kad se donosio, kad je Sabor prihvaćao taj anex, da je riječ o živom, radnom dokumentu koji se nadopunjuje sukladno potrebama i procjenama resora. A svakako u 2006. godini dogodila se činjenica da upravo nakon završetka procesa screeninga odnosno procesa usporedbe i dubinske raščlambe analize hrvatskog zakonodavstva i njegove usporedbe s pravnom stečevinom, tek nakon završetka toga procesa možemo biti sasvim sigurni koliko smo toga zapravo uskladili do sada, što je ono što preostaje za usklađivanje i što će biti predmet pregovora. Proces screeninga je završen u manje od godinu dana. I tu mogu doista kazati da je taj pregovarački tim o kojem se i maloprije govorilo, ako i čini trenutno više od 2 tisuće osoba uključujući i predstojnike strukovnih udruga, fakulteta, civilnoga društva dakle, na taj način je uključena ne samo Vlada i Hrvatski Hrvatski sabor putem Nacionalnog odbora nego doista i civilnog društvo i stručnjaci iz Hrvatske. Da nakon tog procesa koji je, za koji smo dobili najpozitivnije ocjene od strane Europske komisije, da je završena znači i ta raščlamba, usporedba zakonodavstva. Međutim, još uvijek nismo dobili sva izvješća o screeningu i očekujemo ta izvješća u prvo kvartalu ove godine. Njemačko predsjedništvo na to se obvezalo. I zapravo kad sva ta izvješća pristignu onda će doći i do revizije ovog Nacionalnog programa za ovu godinu, sukladno tome kako se procijeni, dakle koje su obveze Hrvatske eventualna mjerila za otvaranje i za zatvaranje poglavlja i sve ostalo, jer naglašavam mjere koje su zakonodavne i sve ostale mjere koje se donose u ovom programu za 2007. godinu prije svega su usklađene sa potrebama iz pregovora sa samim procesom pregovora. Inače Vlada već evo daje i taj pregled okvirni plan što će se i kako će se usklađivati i za 2008. i 2009. godinu. trebam naglasiti da zahtjev koji je danas postavljen da se prije ljeta ove godine uspostavi višegodišnji program, detaljni program usklađivanja ne možemo ostvariti obzirom da evo očekujemo u vrijeme slovenskog predsjedanja Europske unije, dakle sljedeće godine, predaje najvećeg broja pregovaračkih stajališta kao i dovršetak verifikacije mjerila za otvaranje pregovora. U tome želimo postići i neka prijelazna razdoblja, jer normalno Hrvatska ne može i to je i bit pregovora zapravo da se pregovara ne o sadržaju pravne stečevine nego o prijelaznim razdobljima sukladno tome kako možemo prilagođavati naš cjelokupni sustav, dakle tražiti ćemo prijelazna razdoblja. Ako sada ugradimo plan usklađivanja unaprijed, dakle ako do ljeta donesemo taj definitivni konačni plan, to može biti i otežavajuća okolnost u borbi za prijelazna razdoblja, zato treba biti oprezan u planiranju dinamike jer ne želimo neke bitke za interese Republike Hrvatske ne samo izgubiti unaprijed već ih unaprijed zapravo niti ne započeti prije nego što počnemo pregovore po pojedinim poglavljima. Nadalje kada je riječ o pojedinim zakonima koje ste spominjali za proteklu godinu zašto nije doneseno o regionalnom razvoju. Prije svega činjenica je da smo još uvijek u postupku konzultacijama unijom o podjelama na tzv. NAC2 statističke regije i slijedom te podjele koju Europska unija još nije prihvatila, a proces konzultacija je u tijeku, nakon tog usvajanja izraditi će se mapa regionalnih potpora, projekt pomoći za tu izradu mapa regionalnih potpora od strane Europske unije a obzirom da pregovori nisu započeli i mapa regionalnih potpora o kojoj ovisi Zakon o regionalnom razvoju izrađuje se zajedno sa Europskom komisijom. Budući da je riječ o teškoj temi koja svakako svakako definira i razvoj zemlje, cijele zemlje, razvoj Republike Hrvatske, tom pitanju želimo posvetiti doista najveću pozornost i zato mislim da kada je riječ o regionalnom razvoju doista treba nastupati vrlo oprezno i nakon formalnog dogovora sa DG regijom i Eurostatom nakon izrade, nakon prihvaćanja podjele na statističke regije onda pristupiti i konkretnim rješenjima. Koncesije doista uistinu su bile planirane, međutim isto tako spoznala se i složenost sustava koncesija, a kada govorimo o tom sustavu ne mislim samo na Zakon o koncesijama nego i 40 propisa koji uređuju koncesije s jedne strane, licence s druge strane. To je ogroman pravni posao i jednostavno ne želi se srušiti cijeli sustav nego svesti na jednaka pravila za sve i na jednaku pravnu zaštitu isto tako za sve. I isto tako valja naglasiti kada je riječ o cijeloj toj problematici da prije svega isto tako treba voditi računa o nacionalnim interesima Republike Hrvatske i svemu onome što želimo zaštititi i kroz sustav koncesija. Isto tako imam prigodu najaviti da u suradnji sa OECD-om a u ožujku sa MMF-om sljedeći tjedan Vlada usvaja smjernice za izradu Zakona o koncesijama i 40 propisa kako bismo imali i polazišnu osnovu i hodograme za sve povezane sektorske zakone. Nadalje, kada je riječ o komunikacijskoj strategiji, doista slažem se s vama da nju treba pojačati i osnažiti i pozivam vas ovom prilikom da se kao saborski zastupnici uključite u samu provedbu komunikacijske strategije obzirom da iako je to obveza Vlade, Vlada je ta koja može jednim dijelom biti i kredibilna u odnosu na hrvatske građane kada predstavlja prednosti i nedostatke Europskoj uniji, a svakako mislim da u tome veliki kredibilitet imaju i saborski zastupnici, stručnjaci, posebno članovi akademske zajednice i mislim doista da je komunikacijska strategija i njena provedba obveza sviju nas. Iskoristila bih prigodu isto tako da vas podsjetim da Ministarstvo redovito organizira tzv. nacionalne forume gdje idemo od mjesta do mjesta u Hrvatskoj. Primjerice u ponedjeljak smo u Rijeci i raspravljamo o istinama i zabludama o Europskoj uniji. Moram kazati da redovito pozivamo saborske zastupnike na te forume, naročito one koji su iz određene županije u kojoj kojoj održavamo forum. Na žalost odaziv nije uvijek zadovoljavajući i evo pozivam sada uvaženog zastupnika Mršića da nam se pridruži na nacionalnim forumima koje ćemo održati u ako želite u Rijeci, ali htjela sam vas pozvati u Koprivnici i u Virovitici da nam se pridružite. Turizam kao tercijalna djelatnost iznimno bitno, slažem se u potpunosti, svjesni smo važnosti iako je zapravo usklađivanje toga marginalno, ipak smo mi u sklopu analize učinaka članstva Europskoj uniji na hrvatsko gospodarstvo i uopće sveukupni život u Republici Hrvatskoj, ta analiza koju smo još prošle godine zatražili od Ekonomskog instituta, on to radi u suradnji sa ostalim institucijama u Hrvatskoj, jedno od opsežnih studija je upravo analiza učinaka u turizmu. Dakle iako je samo usklađivanje marginalno, shvaćamo važnost te djelatnosti i zbog toga ćete dobiti i rezultate uskoro nadam se, obećali su nam negdje u 3. mjesecu ove godine da će biti gotove kompletne studije koje smo zatražili protekle godine. Isto tako … /Ne razumije za svaki zakon moram kazati, dakle da u ovom trenutku svaki zakon koji odlazi u Sabor prati tzv. … /Ne razumije se./ … koji se trenutno svodi na financijske učinke a do srpnja ove godine svaki zakon pratit će kompletna analiza svih financijskih, pravnih i drugih učinaka. Nadalje, glede financija, netko je spomenuo financije na što se troše novci. Napominjem da je glavnina novaca koja se troši u sklopu usklađivanja ide na reformu pravosuđa i na znanost, a mislim da ćete se svi složiti da su to apsolutno prioriteti ne samo u procesu pridruživanja nego uopće za razvoj Republike Hrvatske. Zakon o lovu ovisi o Zakonu o koncesijama, dakle to je vezano uz to. Napominjem isto tako da uz broj zakona koje donosi Hrvatski sabor kada je riječ o usklađivanju zakonodavstva treba reći da je Vlada u protekle tri godine donijela i 414 uredbi i drugih podzakonskih akata, a to isto tako spada u proces usklađivanja. Dakle ne može se reći da on ne ide svojim pravim tempom nego upravo da smo u tim provedbenim fazama kad se ne donosi isključivo samo okvirni zakoni nego se donose i provedbeni akti a implementacija je upravo i sama srž toga procesa. Isto tako valja kazati s čime se suočavate i svi vi u Hrvatskome saboru da zakoni koji se danas donose da su puno složeniji nego što je to bilo samo usklađivanje sa direktivama na početku. I ne mogu se složiti s argumentom kojeg je danas izveo poštovani zastupnik Kovačević da je riječ o bukvalnim poluprijevodima direktiva. Ne, naprotiv prijedlozi zakona su rezultat jednog duljeg procesa usklađivanja u koji se uključuju ne samo tijela državne uprave nego i stručnjaci. Onda se on šalje na mišljenje komisiji. Komisija vraća, opet ide na usklađivanje u tijelima državne uprave na konačno mišljenje komisiji i onda se šalju u Hrvatski sabor u saborske odbore i tako dalje. Dakle i to je jedan od razloga zašto proces usklađivanja zakonodavstva ne ide onako brzo kao što je išao u počecima. Jednostavno zato što ne želimo da nam se zakoni vraćaju ponovo u postupak radi ponovnog usklađivanja kao što se to znalo događati ranije kad bi se samo djelomično usklađivali jer zakon je usklađen samo kad je u potpunosti usklađen. I isto tako otklanjam primjedbu da se u Hrvatski sabor, da Vlada šalje zakone koji nemaju veze s usklađivanjem pod oznakom P.Z.E. kako bi išli u hitnu proceduru. Jer zakoni uvijek sadrže izjavu o usklađenosti i usporedni

prihvaćamo uvjete pojedinih članica i da Italija i Slovenija brane primjenu ZERP-a ili da se prihvaćaju njihovi uvjeti u pregovorima. To u potpunosti otklanjam i to otklanja uostalom i sama Europska komisija odnosno Europska unija gdje se vrlo jasno za otvorena pitanja koja imamo sa susjedima kaže da su to bilateralna otvorena pitanja koja nisu proces pristupanja. Imamo odgovornost i mi i zemlja s kojom imamo otvorena pitanja da ih riješimo ako nije moguće pregovorima onda izlaskom pred međunarodno pravosudno tijelo. Međutim Europska unija neće se niti se nije miješala u meritum meritum procesa i rješavanja tih otvorenih pitanja. I svakako bih podsjetila zapravo da je odluku o suspenziji ZERP-a bio donio Hrvatski sabor u odnosu na članice, a prošle godine zapravo na prijedlog Vlade donešena je odluka o njegovoj primjeni najkasnije sa 1. siječnjem 2008. godine. Dakle apsolutno Vlada niti Republika Hrvatska ne pristaju na bilo kakve ucjene bilo koga jer nacionalni interesi su prije svega. Naposljetku bih htjela kazati i odgovoriti na ove primjedbe da je kad je riječ o reformama da su nažalost izgubljene 3 godine i da nije ništa učinjeno. Prije svega takve argumente pobija izvješće o napretku Europske komisije koja bilježi napredak Republike Hrvatske u svim područjima i ja bih podsjetila da je prošlogodišnje izvješće o napretku duplo kraće od onoga za 2005. godinu i da se doista bilježi taj napredak. U nekim područjima je on veći, u nekim područjima je manji međutim bilježi se napredak u svim područjima uključujući i u tzv . poglavlju obveza, preuzimanja obveznih članstva što se zapravo odnosi na usklađivanje zakonodavstva. A kad je riječ o reformama i koliko je učinjeno mislim da je najbolje sagledati stanje u vrijeme naših odgovora na upitnik i usporediti sa današnjim stanjem. Ne samo sa izvješćem o napretku nego sa svim onim što smo učinili. Primjerice u odgovorima na upitnik kad je riječ o malom i srednjem poduzetništvu ističe sa kako zapravo ništa nije dostupno na internetu a primjerice Hitro HR je to riješio na takav način da zapravo govorimo o razlikama. Danas govorimo o svemirskom brodu u odnosu na vrlo primitivno vozilo u to vrijeme. Dakle apsolutno ne da nisu izgubljene godine nego se doista, doista radi na primjeni svih reformi. A kad je riječ o tome što je spomenuo uvaženi zastupnik Mimica da je prethodna Vlada imala ambicije da Hrvatska bude spremna za članstvo u 2007. godini a da je ova Vlada zacrtala 2009. godinu. Da, možda su bile ambicije za 2007. godinu. Međutim one nisu bile utemeljene na nekakvim projekcijama obzirom da su i nacionalni planovi u to vrijeme se odnosili na jednogodišnje a ne trogodišnje ili višegodišnje razdoblje. A osim toga ako je netko razmišljao o datumima samima po sebi opet je u krivu jer su projekcije bile krive a mislim da i činjenica da iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan je razvidno da se razmišljalo zapravo o krivim pretpostavkama vremenskima i kad je riječ o nekim složenim političko-socijalnim pitanjima. Ja bih podsjetila da po tom SSP-u smo mi zapravo već trebali u ožujku prošle godine kompletno promijeniti sustav državnih potpora. Odreći se potpora za grad Vukovar, za brdsko-planinska područja. Za područja od posebne državne skrbi za što držim da apsolutno ne odgovara trenutno ni socijalnoj situaciji niti prioritetima Vlade Republike Hrvatske a zapravo i cijeloga Hrvatskoga sabora. A da i ne spominjemo nekretnine za koje se po SSP-u predviđa potpuna liberalizacija za 1. veljače 2009. godine bez obzira bila Hrvatska tada članicom Europske unije ili ne što je svakako jedna vrlo otežavajuća okolnost u pregovorima upravo u poglavlju o kretanju kapitala. Slobodi kretanja kapitala. Dakle moramo krenuti iz tih pozicija koje su zacrtane u SSP-u. I naposljetku u zaključku ovoga svega što je rečeno danas zahvaljujem svima još jednom na raspravi, na konstruktivnim prijedlozima. Mi ih i dalje uvijek uključujemo i u naše, i u naš rad i u naše nacionalne programe. Oni su vrlo korisni. Ovo je proces učenja za sve nas ne samo od strane Europske unije, Europske komisije od strane država članica od kojih mi preuzimamo to iskustvo nego i međusobni proces učenja gdje i mi kao Vlada isto tako i temeljem vaših primjedbi i sugestija možemo korigirati i svoj rad. A isto tako evo naposljetku da ne bude zabune ova će Vlada do kraja, prije isteka ovoga desetljeća uvesti Hrvatsku u Europsku uniju. Hvala vam lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Ante Markov, ispravak netočnog navoda. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine Poštovani gospodine predsjedniče nimalo u nakani da osporim ili da demantiram ovo završno izlaganje uvažene ministrice vanjskih poslova i europskih integracija nego prije svega da činjenično pojasnim jedno područje kojeg se uvažena ministrica dotakla … … /Upadica: Pojasnite./ … A mislim da nije točno konstatirala da je turizam minoran u pogledu istraživanja koje je provedeno jer izvješće Vlade Republike Hrvatske kaže da je udio turizma u bruto društvenom proizvodu 2006. godine iznosio 19,8%

Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.

čuje se./ … se ovdje navodi da je eto odgođena primjena ZERP-a čak do 2008. godine. To je upravo argument da Hrvatska popušta Italiji, da se hrvatska Vlada još jasno nije izjasnila na stalna, verbalna posizanja hrvatske Vlade, pa bila ona berlusconijeva ili Prodija gdje se stalno tvrdi pa to čak … /Govornik se isključio, ne čuje se./ … kako su Zadar, Istra, Dalmatinski otoci povijesne hrvatske, povijesne talijanske zemlje. Na to hrvatska Vlada se nije očitovala. Ona to treba jasno i glasno reći. Zašto nije obilježen 10.2. kada je

servis HITRO svemirski brod kako ste vi rekli za malo i srednje poduzetništvo u odnosu na razdoblje prije. Naprosto jer servis HITRO govorio samo o osnivanju poduzeća, ne govori o onom što se trebalo govoriti u ovom sektoru, o usklađivanju Zakona o obrtu, Zakona o zadrugama i Zakona o malom i srednjem poduzetništvu sa stečevina Europske unije. To se nije dogodilo u ovom trogodišnjem možda već čak i četverogodišnjem razdoblju. Fondovi pretpristupni nisu dostupni obrtnicima malim i srednjim. I za vašu informaciju 12 tisuća, 12 milijardi blokada imamo u FINA-i. 30 tisuća ljudi radi u tim poduzećima. Najveći broj je malih i